Постъпило е питане от народния представител Иван Славов Иванов към Тодор Танев – министър на образованието и науката, относно действие за ускорено осигуряване на материална база за целодневно обучение на деца в предучилищна възраст. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 февруари 2015 г. Постъпило е питане от народния представител Димитър Делчев към Христо Иванов – министър на правосъдието, относно концепция за наказателна политика. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 февруари 2015 г. Писмени отговори от:

на въпрос от народния представител Петър Славов. - министъра на здравеопазването Петър Москов на два въпроса от народния представител Султанка Петрова. Моля госпожа Петрова да дойде да си получи отговорите; получи отговорите; - министъра на икономиката Божидар Лукарски на въпрос от народния представител Ангел Найденов; - министъра на енергетиката Теменужка Петрова на въпрос от народния представител Евгения Алексиева; Алексиева; - министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Емил Райнов; - министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; Вигенин; - министъра на туризма Николина Ангелкова на два въпроса от народния представител Кристиан Вигенин; - министъра на образованието и науката Тодор Танев на въпрос от народния представител Антони Тренчев; Тренчев; - министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Методи Андреев; - министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Десислава Атанасова; Атанасова; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Христо Гаджев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Вяра Церовска; Церовска; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов; Ибрямов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Кирил Добрев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Костадин Марков; Костадин Марков; - министъра на вътрешните работи Веселин Вучков на въпрос от народния представител Стефан Кенов; Стефан Кенов; - министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Стефан Кенов; - министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народния представител Бойка Маринска; Маринска; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов.

От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – госпожа Мариана Георгиева.

да прочета: „ДЕКЛАРАЦИЯ по случай Международния ден на майчиния език – 21 февруари Международният ден на майчиния език е своеобразен празник на човешката съкровеност. Обявен от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999 г. този ден се отбелязва от 2000 г. в подкрепа на езиковото и културното многообразие. Езиците са емисарите на човешкия разум в името на мира на планетата и бъдещето на цивилизацията. Майчиният език е Светая Светих на езиковата образованост, основата на междукултурната комуникация като висш диалог между ценностите. Затова обучението по майчин език има по право своето неотменимо място в образователния процес на всяка държава и на всяко модерно училище. Само така се постигат езиковата грамотност и езиковата комуникативност, без което интегритетът на културите като памет на цивилизацията би останал просто директива. Майчиният език е феномен, който се съдържа в идентичността на ДПС. Движението за права и свободи води политика на защита на майчиния език и неговото изучаване в училище с подобаващ брой часове от общия хорариум на езиковото обучение въобще. Обречена е всяка езикова грамотност и мултиезикова компетентност, ако тя не надгражда културата на майчиния език като начало на човешката памет, а паметта е демократична територия на извисените над страстите съвместимости на духа и духовността. Цивилизационното отношение към майчиния език е признак на модерна политика във всяка демократична държава. Затова съвременните държави следва да поощряват изучаването и ползването на майчин език, а не да го ограничават или, както в случая с разпоредби в Избирателния кодекс у нас, дори да санкционират употребата на майчин език не вместо, а заедно с официалния език. За България – родината на генералния директор на ЮНЕСКО госпожа Ирина Бокова и кандидат за генерален секретар на ООН, това е и особен авторитет, и дължима институционална визитка. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, всъщност след онзиденшното гласуване трябва да казваме и „същества от третия пол”, след тази поправка, която приехте. Моето изказване е свързано с ескалацията на санкциите срещу Русия, които бяха приети – нова фаза на санкциите, с които българската държава се съгласи. съгласи. Някой ще попита защо говоря на тази тема? Защото българският министър-председател беше в Брюксел, но той не се противопостави на новата фаза на санкциите. Какво видяхме през изминалата седмица? Видяхме, че се налагат санкции за влизане в Европейския съюз вече на хора, които са хора на изкуството – Йосиф Кобзон.

Каква е следващата стъпка, питам, която ще предприеме Брюксел и също – началниците от Вашингтон? Горене на книги ли ще бъде следващата стъпка, или крематориуми? Аз не знам, но тази линия, по която правителството тръгва – на откровен фашизъм и антисемитизъм, е много опасна. Неведнъж съм предупреждавал от тази трибуна за линията, по която вървите. Спрете се, все още не е късно! Все още! Вие тук сте представители на правителството, господин Дончев и госпожо Павлова, предайте на премиера, че все още е възможно да спре тази пагубна за България политика. Да се противопостави на тези санкции, да каже в Брюксел, че това е вредно за нашите интереси и ние няма да изпълняваме тези санкции. Да се поучи от своя колега Виктор Орбан, който преди няколко дни заяви, че Унгария няма да влезе в така наречения „Европейски енергиен съюз”, каквото и да означава това,

Значи може. Това, което предлагам, е възможна политика, „реал политик” както се казва в учебниците: следвайте тази политика на възможностите, които има пред нас, защото ако продължите по тази линия, по която сте тръгнали, скоро последиците за България ще бъдат много, много опасни. Понеже заговорих за инвестиции, и понеже през изминалите дни, в парламентарната седмица, която свършва, говорихме за пари, за милиарди, за нов външен дълг, мога да Ви кажа няколко думи

да казва, че който можел да намери 6 милиарда – не знам защо той говори за шест, а тук се предлага ратифициране на 16 милиарда, не знам от къде идва тази разлика, някакви си там 10 милиарда разлика, но така или иначе го чух да казва, че ако някой може да намери 6 милиарда, да заповяда на неговото място. Господин Дончев и госпожо Павлова, предайте на премиера, понеже не е тук, че мога веднага да осигуря не 6, а 66 милиарда и то без да бъдем заробени със заем, така както Вие предлагате. Да, мога да го направя, и то ще бъде реалност, тъй като аз не изпитвам този патологичен страх, който имате Вие, че някой ще Ви се скара от страна на Брюксел или от Американското посолство. Това е напълно възможно напълно възможно да се случи и тези възможности Вие ги отхвърляте. Имаше предложение за над 15 милиарда евро руски инвестиции предишната година. Имаше предложение за китайски инвестиции. Тези предложения бяха отхвърляни едно след друго, след което от тук се повтаря една и съща лъжа че няма пари и ето трябва да теглим заробващ заем от банки, които са съмнителни, които са обвинени в пране на пари и така нататък. Това, което казвате, което предлагате на хората, просто не е вярно. Това, че няма алтернатива, че няма възможност за друга политика, че тук трябва да сложим команден център на НАТО, че тук трябва да дойде танкова танкова или не знам каква друга бригада, както предлага ген. Ходжис – американският генерал. Всичко това, което следва и което Вие безропотно изпълнявате – поправихте и Закона за отбраната, така че тук, на наша територия, чужди офицери нашите военнослужещи. Всичко това подготвя България за влизане във война. Всичко това е грешна линия на поведение. Казвам Ви и с това предупреждение ще приключа моето изказване днес: все още не е късно да завиете кормилото и да насочите България в правилния път. Пътят, по който Вие карате колата сега, води към пропаст. Спрете се, докато е време, после ще бъде късно! Благодаря Ви. Готов съм да Ви дам и други съвети, ако се вслушвате в тях, защото ако в тези 10 години, когато Ви давах съвети, и особено последните, в които Вие управлявахте, от 2009 година, ако ги слушахте, сега България щеше да бъде на много, много по-добро ниво. Не ги слушахте, животът става все по-лош. Не ме слушате и сега и ще отидем в още по-лошо положение, в което ще ни вкарате във война. Вслушайте се, говоря Ви верни неща, говоря Ви с гласа на разума, говоря с гласа на българския народ. Благодаря за вниманието. януари 2015 г., внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради Има Проект за решение и мотиви от миналия петък, след които има втори Проект за решение от страна на народни представители. Първият по време следва да бъде представен от един от вносителите му – госпожа Мая Манолова Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри! България е бедна страна, най-бедната в Европа и това, за съжаление, не е новина. И понеже е бедна страна, и понеже имаме стари дългове и сме на дефицит, Вие от ГЕРБ през последните дни упорито ни втълпявате, че трябва да вземем пари назаем – колосалните 16 млрд. лв. Убеждавате ни също, Вие от ГЕРБ, че трябва да вземем и едни други пари – 1 млрд. лв. за саниране, също на заем. Така сумата ще стане не 16, а 17 млрд. лв. Защото, уважаеми дами и господа, всички знаят, че парите за саниране са взети назаем. Ще ги вземем от една банка и след това Вие ще ги раздавате. Аз наистина не съм виждала беден човек, който да тегли заем, за да раздава пари. Очевидно Вие имате други цели, които криете зад мотивите на мнимата благотворителност и които най-вероятно са свързани с предстоящите местни избори. Защото, ако искате да раздавате, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, няма да давате само на едни, а да плащат всички. Защото е абсолютно резонен въпросът: Защо за едни данъкоплатци да има, а за други данъкоплатци да няма? Защо? Защо например, питат ме хората, не направите санирането с европейски пари, за да не бъркате и в без това задлъжнелия джоб на българския гражданин? Защо? Може би защото, господин Дончев, европейският контрол върху харченето на пари е по-строг от това, което ще се случи в Програмата за саниране? Или пък Или пък защо, питат ме, след като така или иначе ще се изтеглят 16 милиарда, не използвате част от тези милиарди за саниране? Това е разбираемо и ясно за българите. Така жилищата на абсолютно всички ще бъдат санирани. А сега хората питат. Питат тези от наводнените райони. Питат: „Защо аз, който нямам покрив над главата, трябва да плащам санирането на столичани?”. Питат хората, които са по селата. Онзи ден ме питаха в Пазарджик: „Защо ние от селата около Пазарджик, които живеем в жилища, които ще паднат всеки момент, трябва да плащаме с нашите пари санирането в по-големия град?”. Питат тези, които живеят под наем и нямат собствени жилища, защо трябва да плащат ремонтите на тези, които имат по два и по няколко апартамента? Питат тези, които са на минимална работна заплата, защо трябва да санират апартаментите на човека отсреща, който кара „Мерцедес” и държи магазин? Защо? Нима той е социално слаб? Защото аз нямам отговор на тези въпроси, предполагам, че и Вие нямате. Това, което чувам да се говори и от депутатите – рекламни лица на кампанията, и от министъра, е: „Санирането е безплатно. Санирането е безвъзмездно. Днес санираме на Вас, утре ще санираме на Вашите съседи. Така ще санираме на всички. Единственото, което трябва да направите, е да внимавате за кого ще гласувате на изборите”. (Шум и неодобрителни реплики Вие много добре знаете, предполагам сте проверили, че в България само хората, които живеят в панелни блокове, живеят в около 70 хил. панелки. За санирането само на панелките, не на къщите на гражданите, са необходими около 15 млрд. лв. Тоест, спокойно към тези 16 милиарда, които ще изтеглите, може да изтеглите още 15 милиарда, ако искате наистина да изпълните своето обещание, че ще санирате на всички. Защото човек, когато обещава, трябва да изпълнява, освен ако нямате друга цел. Тук се сещам, че като минат местните избори, ще дойдат президентските. Много от българските граждани карат стари автомобили. Би било добре и предполагам, че това и ще направите – да обещаете на хората със старите коли да им купите нови автомобили преди президентските избори. Наистина няма нищо лошо, само че по начина, по който го правите, няма да купите на тези, които карат стари „Голф”-ове, а тези, които карат „Мерцедес”, накрая ще получат по още един. Това са Вашите критерии. Затова, уважаеми дами и господа, ние сме внесли Проект за решение, с който настояваме в парламента да бъде внесена въпросната Национална програма за саниране на жилища. Да бъде обсъдена от парламента и ние ще направим няколко конкретни предложения. Първо, да бъдат променени критериите за допустимост за участие в санирането. Да отпадне това изискване за 36 апартамента, защото то, уважаеми дами и господа, е дискриминационно, защото има сгради, които са под 36 апартамента и имат много по-голяма нужда от саниране. Освен това много добре знаете, по този начин изключвате изцяло от санирането малките общини. Ще предложим също така принципа първи по време, първи по право да отпадне, защото това не е справедлив принцип. Трябва да бъдат санирани с предимство тези сгради, които имат най-голяма необходимост от саниране. Това е справедливо, това е честно спрямо гражданите и ние ще го предложим. Предлагаме също така всички собственици на жилища, които имат доходи над средните в страната, да внесат процент самоучастие в санирането – например 10%. Защо, питам аз, един депутат, който получава огромна заплата или министър, или висш служител да се ползва от безплатното саниране на жилище, при положение че хора, които получават минимална работна заплата и живеят в прастари кооперации с под 36 апартамента, не могат да участват в този процес? Чрез това самоучастие в крайна сметка ще има и повече пари за саниране, така че жилищата на повече граждани ще бъдат санирани. Настояваме също така и сме го внесли в нашия Проект за решение да има граждански контрол върху санирането. Да бъдат създадени комитети за наблюдението граждански комитети за наблюдението на целия процес по саниране, които да следят за следните неща: 1. как се спазват критериите за допустимост при саниране; 2. как се измерва времето на първите по време; 3. как се определят фирмите, които ще правят саниране; 4. как се определят цените на различните дейности по санирането. Да не се окаже накрая, че ще има фирма, които ще сменят дограма за 500 лв. и такива, които ще правят мазилка за 50 лв. на квадрат, защото това ще си бъде жива кражба. Важно е гражданите, с чиито пари ще се санира, защото това са техните пари, на всички данъкоплатци, не на една партия, не на един министър, да участват в контрола по този процес. Затова ще помоля, уважаема госпожо Председател, когато гласувате Проекта за решение, нашето предложение за граждански контрол да бъде гласувано отделно. Ще следя кой как ще гласува. Другото ще означава косвено признание за това, че принципът: „Санирай и спонсорирай” широко ще се използва при санирането. Ще следя и как ще гласуват колегите от Реформаторския блок, които са се подписали под Вашия Проект за решение. Тук вече аз имам основание да разкажа онзи виц, за който ме спряхте във вторник, тъй като е свързан с подписите на реформаторите под това решение.

Стоят Лиляна Павлова и Бойко Борисов, обясняват, гражданите слушат – на онези събрания, които депутатите редовно организирате, между четири блока. Приключват обясненията и един гражданин пита: „Извинявайте, разбрах всичко, но, господин Премиер, не разбрах от кой блок ще започнете, от кой от четирите блока ще започнете?”. Бойко Борисов му казал: „Ами нищо не си разбрал. Разбира се, че ще започнем от Реформаторския блок”.” (Шум, реплики очевидно и фирмите около Реформаторския блок са се включили в действието „Санирай и спонсорирай”. Настояваме да видим как ще гласуват те, как ще подкрепят нашето предложение за граждански контрол, нашето предложение за внасяне на програмата за саниране в парламента, където трябва да бъде обсъдена, и по това кой как е гласувал от четиримата партньори, ще си направим изводи как ще бъде разделена далаверата, наречена „саниране”. Благодаря за вниманието. Колеги, постъпил е втори Проект за решение, внесен от 53-ма народни представители от парламентарните групи на ГЕРБ, коалиция Реформаторски блок и групата на АБВ на 18 февруари 2015 г., сряда, и е изпратен същия ден на народните представители в електронен вид. Този Проект за решение ще бъде представен от господин Добромир Проданов. Заповядайте.

Разискваме въпроса относно Програмата за енергийна ефективност, а още в началото се опитваме да изместим темата. Това може би е нормално, но не от гледна точка на опитни политици. За да избегнем излишните приказки и с цел да избегнем демагогията, ние внесохме наши наши проекторешения, които със сигурност ще бъдат в полза на Националната програма и дори ще бъдат в полза на колегите, които са против нея, с цел още веднъж да чуят какво представлява тя.

Само така наречените „панелни жилища” са над 700 хиляди на брой. През последните шест години само две инициативи относно обновяването на многофамилните жилищни сгради. Първата беше Проектът „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, което Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Проекта на ООН за развитие реализираха. Вторият беше Проект „Енергийно обновяване на българските домове” отново на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 тези две инициативи бяха с изключително ограничен финансов ресурс – някъде около 80 млн. лв. общо. На 2 февруари 2015 г. с Постановление № 18 Министерският съвет прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. За първи път и само в рамките на по-малко от 100 дни от сформирането на това правителство бе приет един толкова важен и значим за българското общество акт. Одобрени бяха условията и редът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по Програмата, както и бяха определени органите, отговорни за нейната реализация. Правителството на Република Българя подсигури финансов ресурс в размер на 1 млрд. лв., с който за първи път в България ще се осъществи мащабна програма по обновяване на българските жилища и то във всички 265 общини в страната. Инициатива, която държавите – членки на Европейския съюз, а и държави, наши съседки отдавна са предприели и са постигнали изключителни резултати при енергийната ефективност и подобряване състояние на жилищния фонд.

строени по индустриален способ, а именно едропанелно жилищно строителство, пакетоповдигащи плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и всички техни разновидности с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. За да успокоя колегите, които злоупотребяват с цифрата – 36 самостоятелни обекта, ще кажа, че от 2016 г. изпълнението на Националната програма ще бъде комбинирано и с предвидения финансов ресурс за обновяване на жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 Обхватът на допустимост тогава ще бъде разширен, а именно – ще могат да участват многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, както и многофамилни жилищни сгради, масивни сгради, проектирани преди месец април 1999 г. Националната програма за енергийна ефективност цели чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот на гражданите, топлинен комфорт и като цяло по-високо качество на жизнената среда. С изпълнението на Програмата ще се постигне намаляване на разходите за отопление на българските домакинства, цялостно подобряване на жилищната инфраструктура, подмяна облика на градовете ни, както и по-чиста околна среда вследствие на спестени емисии на парникови газове. Националната програма дава възможност за цялостно обновяване на сградите, включващо не само мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно укрепване там, където е необходимо. Това от своя страна безспорно ще доведе до удължаване живота на сградите, както и до увеличаване на тяхната стойност. В допълнение програмата ще окаже и сериозен икономически ефект, свързан с предоставянето на повече възможности на бизнеса за икономическа активност, в това число на проектанти, на фирми за технически обследвания, на фирми за обследване на енергийна ефективност, на производители на материали, на строители. Важно е да се знае, че в цялата страна в изпълнение на дейностите по Националната програма ще могат да участват малки и средни фирми като по този начин със сигурност и мисля, че няма съмнение, ще се осигури допълнителна трудова заетост. Програмата ще продължи стъпките за установяване на традиции в управлението на многофамилните жилищни сгради и ще повиши обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийна ефективност. Същевременно обаче с цел да предотвратим всякаква възможност от получаване на двойна преференция от лицата, собственици на обновени и многофамилни жилищни сгради, които са обновени с публични средства, и за да постигнем равнопоставеност с лицата, които обновяват своите жилища със собствени средства, следва да се инициира една законодателна инициатива за предложение за изменение на чл. 24, ал. 1, т. 18 и т. 20 от Закона за местните данъци и такси, съгласно които освобождаването от данък върху недвижимите имоти няма да се прилага по отношение на сгради, получили сертификат с клас за енергопотребление като резултат от предприетите мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства. Считаме, че с такава промяна в Закона за местните данъци и такси ще се постигне балансът между интересите на държавата, общините, гражданите при съблюдаване принципите на равнопоставеност, неутралност и справедливост при облагането с данъците. Във връзка с по-горе, с оглед важността на Националната програма и изключителния й ефект, очакван в сферата на обновяване на жилищните сгради на цялата територия, ние сме предложили нашите проекторешения. Призоваваме всички колеги за отговорно поведение и подкрепа на нашите проекторешения в полза на реализирането на най-значимия и мащабен проект за обновяване на жилищните сгради, изпълняван някога в България. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Проданов. Колеги, бяха представени двата проекта за решение. (Реплика от народния Уважаема госпожо Председател, моля да подложите на гласуване процедура за допуск в залата на господин... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такава възможност по време на парламентарния контрол. Благодаря Ви, колега. (Реплики.) Запозната съм с искането, но няма как да се случи. Припомням, че предстоящите разисквания са с основание чл. 101 от Правилника, където в ал. 2, изречение последно е казано изрично: „Времето за обсъждане се разпределя между парламентарните групи в зависимост от тяхната численост, като за най-малката е пет минути, а за народните представители, нечленуващи в парламентарна група, е общо до 5 минути.” В резултат на този текст обявявам на Вашето внимание разпределението на минутите по парламентарни групи и времето за нечленуващи в парламентарни групи народни представители. Групата на ГЕРБ разполага с 12 минути, групата на БСП лява България – 8 минути, Парламентарната група на Движението за права и свободи – 8 минути, Парламентарната група на Коалиция „Реформаторски блок” – 6 минути, Парламентарната група на Патриотичния фронт – 6 минути,

Припомням, че във времето на групите влизат репликите и процедурните въпроси, с изключение на тези, които се отнасят до начина на водене на заседанието. Във времето на групите не влизат дупликите на народни представители, които са репликирани след изказванията им. Разискванията се провеждат само по темата на питането и неговия отговор, и по съответните проекторешения, които току-що ни бяха представени. Могат да се правят предложения за редакционни промени в двата проекта за решение. Ресорният министър, в случая госпожа Павлова, както и останалите министри, които присъстват, могат да взимат отношение без ограничение във времето – принципът произтича от разпоредбата на нашия Правилник. Задължително трябва да има прието решение. С тези припомняния на Процедурните правила откривам дебата по двата проекта за решение. Заповядайте,

Уважаема госпожо Председател, господа министри, колеги! Аз съм възпитан човек, но тъй като госпожа Манолова си позволи доста грубичко да закачи Реформаторския блок, ще си позволя да й отговоря в същия стил.

Ще коментирам и така наречения „граждански контрол”. Няма по-гражданска процедура от тази, която е заложена в програмата. Формулярите са изключително прости – попълват се от гражданите. Оценката им става по един елементарен шаблон, изключително прозрачно. От друга страна, четох в препоръките на Министерството, че самите процедури са само на цена, тоест няма никакъв субективен момент. Какво ще правят тези граждани? Ще охраняват пликовете някой да не ги отвори ли? Или ще промените Закона за обществените поръчки, където не се чувствам силен, но мисля, че там много ясно е казано кой може да участва в съответните процедури и да взема съответното решение? За самата програма. Това е смела програма, за първи път се прави подобно нещо. Аз ще го подкрепя. Не съм от тези депутати, които могат да бъдат обвинени, че са рекламно лице на програмата, защото вече влязох в престрелка с министър Павлова по различни слабости на програмата, защото има такива. По-важното е не дали това е ляво или дясно решение, а че е решение, от което има нужда, което е полезно за хората. На мен ми омръзна да гледам тези панелки, които приличат на сгради като след бомбардировка, да падат фасадни елементи, и никой да не взема никакви мерки. Програмата е една чудесна възможност да се работи в тази посока. За тези, които не са положили усилия да я прочетат и обвиняват в политически пристрастия, използването на програмата като политически инструмент, искам да кажа, че това е точно обратното – тази програма по-скоро може да изиграе лош номер на тези, които я инициират и провеждат. Знаете ли защо? През месец октомври са местните избори. Тя се провежда на два етапа. Първия се прави енергиен одит и конструктивно обследване на сградите, които подлежат на програмата. Само за това са необходими няколко месеца. Ако има обжалвания, със сигурност нещата отиват след изборите, тоест с какво програмата Избирателят разбира от това: да дойдат да му сменят дограмичката, общите му части да светнат, блокът да изглежда прекрасно като фасада – тогава да, сигурно, ако всичко мине наред и се стигне дотам. Само че до местните избори само едни хора ще щъкат по апартаментите, ще замерват и ще правят засичания. След това вече има много капани в самата програма. Представете си, че има предписания: „Окей, сменяме ти дограмата, но под дограмата на терасата си иззидал бетон, хайде, сега си го финансирай ти и си смени перилата”.

се ползват при изграждането на тези блокове, за трите основни системи като „Толстой”, Русенската и Бургаската и така нататък, със слабите им места и с това, какво може да се случи, но това е една друга тема. Аз съвсем доброжелателно казвам, че в програмата има моменти, които могат да се избегнат, за да не се стигне до евентуални проблеми до евентуални проблеми с хората. Колеги, призовавам Ви да подкрепите решението, което е подписано от депутати от Реформаторския блок и ГЕРБ, и да дадем възможност на един добър опит да се случи в държавата, защото аз съм убеден, че от него има нужда. Благодаря Ви. Колеги, неслучайно припомних правилата и обявих, че дупликите и личните обяснения не влизат във времето, което своего рода беше предупреждение да не влизаме в поименни посочвания заради пленарното време на контрола, което ни е ценно. Така или иначе обаче беше спомената госпожа Манолова. Иска лично обяснение, не мога да й откажа.

засегнат, но всеки ден да внасям в каса по 10 лв., ако с това ще предотвратя тегленето на 16-милиарден дълг на българските граждани. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е извън темата на разискванията, госпожо Манолова. Придържайте се към темата за разисквания. МАЯ неслучайно националната програма на ГЕРБ за саниране е известна сред гражданите като национална програма за купуване на местните избори. Фактът, че Реформаторският блок подкрепя тази програма, фактът, че от Вашето изявление е ясно, че Вие няма да подкрепите граждански комитети за наблюдение върху целия процес, показва само едно, и Реформаторският блок е готов да се включи в далаверата, наречена „саниране”. Предполагам, че Вие, като бивш заместник-кмет на Бургас, сте много наясно и с това как се провеждат обществените поръчки, как се печелят, кои фирми имат предимство и може би това е един от регионите, които според разпределението на коалиционните партньори е в сферата, в сферата, от която ще се възползва Реформаторският блок. Всъщност аз не продължих вица, който разказах, защото очевидно, че един виц на ден. МАЯ МАНОЛОВА: Може би ще се включат и патриотите. Очаквам с нетърпение да чуя тяхната позиция за така нареченото „безплатно саниране”, което ще бъде платено и от социално слабите български граждани. Наистина е разочароващо, че реформаторите, които бяха за прозрачност, за откритост, за публичност, против далаверата и за честни избори, са се включили в националната програма на ГЕРБ за купуване на местните избори. Наистина жалко!

госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, госпожо Министър! Нито екстремните, нито екзотични изказвания на госпожа Манолова

безвкусно направени, ще могат да увеличат резултата на хората, които бяха пред парламента, за съжаление. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз какво да направя, госпожо Дукова? Имате критика към мен. кучетата си лаят, керванът си върви, а нашият тича! (Оживление в ГЕРБ.) Работете и правете това, което правите, защото българският народ го очаква от Вас и Вие ще го свършите. Благодаря.

Госпожо Председател, господа министри, уважаеми колеги! Има много въпроси около това решение, но един е изключително важен, тъй като всяка управленска доктрина означава да бъдат награждавани тези, които са предприемчиви, и тези, които вършат нещо добро, и наказвани тези, които вършат нещо лошо. Какво се случва с тези, които са били по-предприемчиви и по бързо са реагирали от другите и вече са направили санирането на своите блокове или на своите къщи? Това го няма никъде в решението, което означава, че тези, които са били по-напредничави в България, няма да бъдат поощрени по някакъв начин, а напротив – платили са го за своя сметка. Това е нещо изключително важно, върху което искам да се обърне внимание в това решение. Има, разбира се, и много други въпроси, които сигурно си задава всеки един от нас, тъй като сме на едно от първите места по корупция. Няма как това да не прави

тук, в предложението, да подкрепи националната програма, без да е раздадена, без да е обсъждана в комисии и реално да й дадем ход, така както върви. Уважаеми колеги, госпожо Министър, господин заместник председател на Министерския съвет! Искам да споделя защо ние искаме национална програма на целия сграден фонд, да успокоим хората. Това е първото ни предложение, което внесохме. Второто беше именно да внесем корекции по Програмата, която сега се обсъжда. Сигурно знаете, че 18 900 са сградите, които са строени по еднопанелна технология.

36 апартамента, е една приблизителна сметка около 300 хиляди на блок. Тоест ние от две хиляди до три хиляди, не повече, жилищни блока ще обновим. По Оперативна програма „Регионално развитие” – пожелавам на госпожа Павлова да бъде действително делова и активна, с отчитане на закъснението на Програмата, около 200 блока, дай Боже, 250 По програмата, която сте записали в мотивите и според мен е необходимо повече да се коментира – по Оперативна програма „Региони в растеж”, ние имаме 68 града, които са избираеми. Когато сложим около 300 млн. лв., ние ще санираме още 100, да речем 200, тъй като там е допустимо – за първи път ще бъде допустимо, под 36 апартамента. Или, скъпи колеги, ние ще имаме възможност при най-спестени, при най-добра организация с този ресурс да санираме максимум 3 000 жилищни блока. От 18 900 това е по-малко от 20%. Когато искаме национална програма, сами си давате сметка, че това е очакване в една огромна група хора една група хора, около 700 хиляди български граждани, тоест всички ние – българската държава, ще има възможност да санира жилищата на около 400 хиляди.

и 50% са в четирите града – София, Пловдив, Бургас и Варна. Нашето голямо притеснение е в изкривяването на подбора. подбора. Обръщам от тази трибуна към всички български граждани! Бъдете активни, ние следим. Дори на електронния носител, преди мъничко отворих на Българската 36 проекта са подадени от група общини. Дотук няма нито един подписан договор. Ние ще следим дали тези 36 ще бъдат оценени веднага и по начина на постъпване това справедливо ли ще бъде одобрявано. Нашето голямо притеснение, от което искахме да Ви предпазим, като приемем тази програма, е да дадем един по-дълъг хоризонт, хората да се успокоят или Вие, тъй като сте се втвърдили, да си поемете отговорността, че ще има голяма активност на около 18 хиляди жилищни блока и Вие ще трябва да направите политическа редукция на около 2600 до 3000 жилищни блока, а останалите ще ги напрегнете, уважаеми приятели. Затова, когато ние внасяме нашето предложение, то беше Министерският съвет до края на месец април да внесе и ние да дебатираме национална програма за целия сграден фонд, такъв какъвто е в България. Там да бъде обаче добавен и публичният. По начина, по който сега дебатираме – да, има големи резерви в оперативните програми, да има и за публичния сграден фонд, да имаме възможност да го направим. Второ, тази програма, която е внесена от Министерския съвет и е одобрена от Министерския съвет, да дойде тук и да го освободим от отговорността първия по право, по втория по право, да имаме възможност ние да подкрепим и подпомогнем този процес. Да, това е едно добро дело. На следващо място. Разбирам, че сте приели от нас предложенията за данъците на общините. Електронния регистър ще го следим, информирам Ви. След като не допускате граждански контрол, ние ще създадем парламентарен контрол и ще следим целия електронен носител, ще следим договорите и заедно с това ще настояваме и продължаваме да настояваме – свалете малко от Вас отговорността, дайте повече възможност за граждански контрол. (Реплика от ГЕРБ.) Тези неща исках да споделя с Вас, че ние искахме да Ви предпазим от тези неща. Обръщам се към българските граждани! Участвайте в Програмата, тя ще бъде платена от целия български народ. В момента това е една изкривена програма, тя не е на принципа на солидарността. Но след като управляващата коалиция е решила да управлява по този начин, уважаеми български граждани, близо 3 000 жилищни блока ще бъдат финансирани – предупреждаваме Ви, състезавайте се, защото 15 000 от 18 700 няма да бъдат санирани. Благодаря. Какво слушаме тук? Познати неща: ще строим Белене, ама като дойдем на власт, няма да го строим; ще правим семейно подоходно облагане, ама като дойдем на власт, няма да го направим; обещаваме, че ще направим това, ама като дойдем на власт, няма да го направим. Сега подкрепяме тази програма, призоваваме гражданите, ама дайте да отложим във времето в един времеви хоризонт нищо да не правим. Това ни е познато. Това ни е познато от една панаирджийска политика – когато обещаваме, обещаваме, обещаваме и в един момент след това нищо не правим, защото сме на власт.

Госпожа Петя Аврамова има думата.

госпожо Министър! Много бих искала по начина на водене да помоля госпожа Цачева, тъй като госпожа Манолова е вносител и в изказването си се отклони от темата и употреби изрази (реплики от БСП ЛБ) и внушения, по които ние, като вносител на нейното решение, се обръщаме към нея, много моля всяко едно обръщане към нея да не бъде приемано като повод за лично обяснение. Това е по начина на водене. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тази молба е извън разписаните процедури по правилника. Приемам молбата, и няма как да я спазя – нарушава правилника. Продължете сега като изказване по същество. Това е най-полезният и проектът с най-дългосрочен ефект в новата история, който е насочен към сгради частна собственост. Чрез тази програма правителството показа, че ангажимент на държавата могат да бъдат не само пътища, детски градини и училища – това, което правителството на ГЕРБ винаги е било ангажирано да прави, но това могат да бъдат и сградите, строени по време на социалистическото строителство, които са проблем не само в България, а и в други държави с такова строителство. Само че в тези държави проблемът е решен, докато в България ние тепърва трябва да създаваме за решаването на този проблем. Не можем да бъдем безучастни и затова ГЕРБ заложи тази програма в предизборната си програма и сега просто изпълнява своя ангажимент. Няколко думи за целите на програмата. От 30 до 50% по-ниски сметки за отопление във всяко жилище от сграда с изпълнени мерки за енергийна ефективност. Тези средства, уважаеми колеги, ще останат при хората. Конструктивно укрепени сгради след технически конструктивно обследване, предписани мерки и изпълнени строително-монтажни дейности, които ще удължат живота на сградата и ще осигурят безопасност на живеещите в нея. Ползи за строителния бизнес, за търговците, за производителите на строителни материали, фирмите за производство на дограма, работа за архитекти, инженери, занимаващи се с проектиране. Изброих ползите, защото, уважаеми колеги, които се опитвате да саботирате програмата, Вие не си давате сметка каква вреда нанасяте на хората, които ще решат да Ви повярват. Те не винаги осъзнават, че го правите не защото програмата е лоша, а от чисто политически цели да саботирате начинание на политическия си опонент. Някои ще повярват и така ще лишат не само себе си, но и всички живеещи в жилищната сграда от ползите на тази програма. Ние, както не жалим сили и време да обясним на хората ползите от програмата и стъпките по нейното реализиране, така ще положим усилия и да обясним на хората кой ги спъна, кой ги излъга, кой им пречи и ги лиши от възможността да участват в тази програма, да имат нова дограма, да имат изолация на фасади и покрив, да имат укрепена и сигурна сграда. Лъжите Ви ще лъснат и аз не искам да съм на Ваше място, когато тези хората видят санирания съседен блок. Смятам, уважаеми колеги, че не сте прочели достатъчно добре методическите указания към програмата, което е видно от предложенията във Вашия Проект за решение. Това е евтина демагогия, измама и лицемерие. Но ние ще продължим да полагаме усилия за успешната реализация на програмата, защото ползите от нашия труд ще бъдат единствено и само за хората, които са ни изпратили в тази зала. Тук искам да изкажа голяма благодарност към министър Павлова, към нейния екип от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за добре организираната информационна кампания, за подробно, достъпно разписаните процедури за участие в Програмата за енергийна ефективност и да им пожелая успех. Днес очаквам всички Вие с гласа си

Няма реплики. За изказване – народният представител Магдалена Ташева.

(Атака): Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Министър, не забелязвам вицепремиера, дами и господа народни представители! Аз приемам всички забележки, които колегите от БСП направиха, за това, че програмата е дискриминационна, за това, че в нея има големи и необясними, нелогични моменти, например защо хората, които загубиха жилищата си в наводненията, да не получат от този милиарден пакет помощи, а ще санираме жилищата на хора, които имат по повече от едно жилище и така нататък. Само че тези недостатъци ми се струват от по-нисък порядък. Техният ефект е някъде във втория, третия, четвъртия знак след десетичната запетая. На тази програма самата юридическа основа е гнила. И аз призовавам всички български граждани да прочетат внимателно Закона за управление на етажната собственост, преди да вземат решение. И когато го прочетат, да не се сдружават в тъй наречените „сдружения на собствениците”, защото ще загубят жилищата си. (Смях в Сега ще Ви обясня как ще го направите. Това е стар проект на Световната банка. (Оживление в ГЕРБ и РБ.) Вие просто сте го облекли в едно друго заглавие. Аз многократно зададох въпроса и на Томислав Дончев, и на министър Павлова: след след като по чл. 9 от Закона за управление на етажната собственост тя се управлява от общо събрание на собствениците и сдружение на собствениците, защо само сдруженията на собствениците имат право да кандидатстват за саниране, а общите събрания не. И досега отговор не съм получила. Министър Павлова каза, че така е регламентирано. Е, да де, аз това питам: защо така е регламентирано? Отговор няма. А истината е, че хората биват притискани да се включат в тези юридически лица с нестопанска цел, просто защото те могат много лесно, например по Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. да бъдат обременени с дълг и ликвидирани. А при ликвидация, съгласно чл. 37 от ЗУЕС... Госпожо Ташева,нека да Ви припомня, извинявайте че Ви прекъсвам, но обсъждаме два проекта за решение, нито ЗУЕС, нито Наредба № 5, нито Закона за етажната собственост. Моля Ви, придържайте се към темата. Благодаря Ви. Извинявайте. сдруженията на собствениците се ликвидират по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членове 13, 14 и 15 на този Закон ни пращат към Търговския закон. Искам да Ви прочета

И сега ще Ви прочета един текст от тази наредба, за да видят – не Вие, Вие го знаете, българските граждани как ще бъдат лишени от жилищата си: след изтичане на сроковете, тоест след 31 декември 2015 г., кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на сградите, които нямат такива, и издаването става за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист по чл. 417, т. 1 от Гражданския процесуалния кодекс. Хайде, прочетете членове 417 и 418, който казва, че когато със заявлението е представен документ по чл. 417, на който се основава вземането, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист! (Оживление и смятате да отнемете жилищата на хората, като тези сдружения ги доведете до несъстоятелност! Нека българите знаят какво рискуват! ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин Председателстващ! Госпожо Министър, специално се обръщам към Вас, тъй като някои от въпросите Ви касаят. Дами и господа! Ако трябва да говоря чисто политически, бих казал, че това, което предлагате Вие, управляващите, политически звучи така: от данъците на едни хора ще се вземат пари, за да се оправят имотите на други граждани. Така звучи политически. Обаче юридически как звучи въпросът? Тази идея за безплатно саниране много плаче за Конституционния съд, защото тук се накърнява основно право, а то е – с парите от всички данъкоплатци се облагодетелстват не повече от една осма от хората, които ще получат това саниране. Цитирам Ви чл. 6, алинеи 1 и 2 на Конституцията, където пише, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права! Къде са правата на тези, които няма да бъдат облагодетелствани от тази Ваша инициатива? Алинея 2 – гражданите са равни по рождение и не се допуска ограничение по имуществено състояние! Тази алинея също не Ви е известна и аз се надявам да се намерят хора в това Народно събрание, които да атакуват тази мярка пред Конституционния съд.

а основният проблем и най-скъпият – конструктивният, остава на втори план. (Реплика от народния представител Делян Добрев.) Пита се: какво ще спечелят тези хора и може би министър Павлова най-добре ще ни отговори. Тъй като чувам подвиквания от залата, нека да чуят мнението на Камарата на архитектите. Защо в този парламент няма нито един архитект? Питате ли се защо? Защо няма нито един артист? Защо не са представени хората от тази най-представителна, интелигентна българска гилдия? (Реплики от ГЕРБ.) Камарата на архитектите. Тъй като няма техен представител, чуйте: „Някои от препоръките” – казват те, на Министерството на госпожа Павлова за организацията на обществените поръчки по Програмата създават условия за по-високи цени и за корупционни практики”. Пример има указания да се избират с обща поръчка проектант и строител, а изпълнението да се възлага на инженери. Тоест изпълнителят сам си предлага проект и сам си го изпълнява, госпожо Павлова. Второ, трябва да има, според тази Камара на архитектите, публичен регистър за сключените договори с проектанти, тъй като има общини – това е публична тайна, госпожа Дора Янкова най-добре знае като бивш кмет, които работят само с един-двама архитекти и се очаква общината да насочи поръчката към тях. Много ми хареса сравнението, което госпожа Мая Манолова направи – саниране-субсидиране. Това е формулата на този порочен проект. Санираме, субсидираме избрани български граждани в нарушение на Конституцията и, разбира се, фирмите на близките до властта.

това е непремислено, първо. Както при компаниите е недопустимо държавата да оказва помощ, държавната помощ е забранена, така и при гражданите подобна мярка потенциално подлежи на съдебна инстанция. Освен това, госпожо Павлова, как точно поставихте линията за решение да се санират блокове само с 36 апартамента, а не, да речем, с 30 апартамента? Накрая да Ви кажа – всички знаете, това е публична тайна, санирането засяга четирите големи града София, Пловдив, Бургас и Варна, където кметовете са от партия ГЕРБ и те отново се надяват да спечелят с тази мярка. Аз се питам обаче: Вие от дясно как ще оправдаете тази по същество лява мярка, тъй като Вашата идеология е изцяло дясна, а става дума за лява популистка мярка? А Вие, десните, сте против левия популизъм категорично. Не питам изобщо Патриотичния фронт как ще оправдае всичко това, тъй като те оправдават и подкрепят всичко, предложено от партия ГЕРБ. И ако подкрепят това, което става днес, ако подкрепят и един друг Законопроект, който ще гледаме другата седмица – за 16 милиарда, трябва да сменят своето име от Патриотичен фронт

Следващото изказване е на народния представител Димитър Байрактаров.

Патриотичният фронт, както знаете, винаги е бил отговорна, национално отговорна коалиция. И за разлика от Вас, господин Енчев, винаги боравим с точни цифри и точни наименования. актьор в Народното събрание има и той се казва Стефан Данаилов. Но това е просто за Вас, защото не сте научен да четете. Днес искам да поставя няколко обезпокояващи въпроса към Вас, госпожо Павлова. Вие ще дойдете, но времето ми тече, а е хубаво да чуете тези неща. Всъщност, уважаеми колеги, ще се позова на един официален документ, който е наречен „Доклад от Лиляна Павлова относно Програмен формат

от табличката е видно, че за 2015 г. не се предвижда никакво саниране на сгради! Предвижда се саниране на 548 сгради. За мен е още по-интересно, тъй като в графата на тази табличка е записано „сгради с подобрени енергийни характеристики”. Означава ли това, че ще санираме 548 сгради, които вече са с подобрени енергийни характеристики? Аз не мога да разбера, но така е записано в този документ. Иначе казано, аз разбирам, че за 2015 г. не се предвижда никакво саниране, за 2016 г. – 548 сгради. И тук вече е още по-обезпокоителното, че ако разделите тези 548 сгради на обявения формат от 36 жилища, се получава, уважаеми колеги, че едно жилище ще бъде санирано на скромната цена от 101 хил. лв. И аз питам: как, по какъв начин са заложени тези неща? Защото, уважаеми господин Енчев, ние четем и се притесняваме. Искаме да получим тази информация и тя да е добре разшифрована за всичките народни представители. Четем до 3,00, до 4,00 часа сутринта, денонощно. Така се работи! Благодаря Ви.

БДЦ – 5 минути; „Атака” са използвали времето си, АБВ – 5 минути, и от името на независимите – господин Енчев имаше 3 минути за изказване. (Шум и желаете? Лично обяснение ли? Споменато ли е, тъй като се сменихме и аз лично не съм Ви чула. Заповядайте.

в дебелата книга – в Библията пише: „По делата им ще ги познаете”. Господин Байрактаров, отговорете: как ще гласувате? Ние слушаме Вашите елейни слова, колко хубаво и експертно говорите. Моля, отговорете ни: как ще гласувате? Много пъти в тази зала и в съответните комисии Вие говорите чудесно, но когато стане дума за гласуване, винаги гласувате с управляващите, с Вашата тройна коалиция, така че този отговор е особено важен, господин Байрактаров: как ще гласува Парламентарната група на Патриотичния фронт не само днес, а и в следващите няколко дни за 16-те милиарда? За изказване думата има господин Рамадан Аталай. (Шум и реплики.) Колеги, нека да не влизаме... За да се обърне народен представител към някой, който му е споменал името в лично обяснение, няма как това да стане без

имаше призив за отговорно поведение. Това е добре. Нека всички колеги да чуят, че тази трибуна е свято място и всеки, който излиза тук, би трябвало още от вечерта да се е подготвил. Говорим за саниране, даже някои колежки се обърнаха – да бъдат санирани цели блокове, Това е много сериозен Дебатът за енергийната ефективност в България е от 2007 г. В 2008 г. са първите директиви на Европейския съюз. България тогава прие Закона за енергийната ефективност и в този Закон имаше един чл. 19, където законово бяхме разрешили как от данъците на обществеността могат да се отделят средства за покриване на онези изисквания на директивите на Европейския съюз. Госпожо Павлова, ще опорочите една много хубава дейност, която започвате. Тогава Вие отменихте чл. 19 от Закона за енергийната ефективност и в момента всичко това, което Ви се струпва на главата и върху цялата Ви политическа система, е, че нямате законова база, въз основа на която ще усвоите 1 млрд. лв. Аз съм един от най-големите привърженици да се случи санирането, обновяването на онези блокове, които от гледна точка на енергийна ефективност имат нулева степен. Това нещо, колеги, държави като Германия и всички онези източноевропейски държави, които имат същия проблем, намериха законова форма и по един или друг начин си изпълниха това задължение. Госпожо Павлова, ще го опорочите, защото пътят към ада, знаете, че е осеян с добри намерения и всички тук сме с добри намерения, но ако продължаваме по този начин и едната, от лявата страна политическата сила с хъс да работят, за да не се случи санирането, и Вие да продължавате да нарушавате законите, сигурен съм, че някой ден ще говорим, че пътят към ада е саниран с добри намерения. Нямате законова форма. Трябва да направите всичко възможно и смятам, че днес, ако приемете това решение, което предлагат колегите отляво или Вашето преписано предложение, по една или друга причина ще узаконите онези неща, които Министерският съвет направи към 6 февруари. Ще има вече законова форма. Уважаеми колеги, от 2008 г. лично аз всяка година в бюджета на всяко управление искам в рамките на 50 милиона да бъдат отпуснати, за да се направи енергийният одит. одит. Без енергийния одит, без техническите характеристики, без цялостна такава документация няма как да се започне, да се пристъпи към това добро дело. Действително Вие, когато отменихте чл. 19 от Закона за енергийната ефективност, и от 2009 г. досега всяка година отхвърляте това наше искане, защото то беше законова форма, за да може да се случи обновяването на сградите и въвеждането, търсенето на енергийна ефективност. Иначе всички сме убедени, колеги. Всички знаем, че тези блокове по изискванията на директивата на Европейския съюз трябва да бъдат санирани, но първоначално ние трябваше да започнем с обществените сгради с над 1000 кв. м разгъната площ. И днес си задавам въпроса: колко обществени, държавни сгради, включително енергийната ефективност на това Народно събрание, госпожо Цачева, Вие можете ли да ни кажете дали е изпълнена и Вие отчитате ли се по изискванията на съответната директива дали тази сграда е в рамките на изискванията за енергийна ефективност? Отговорът е ясен: не. Също така, колеги, вече в действие е и следващата директива, която свали изискванията за енергийна ефективност до 50 кв. м. Енергийната ефективност ще стигне до всяка една къща, колеги. Опазването на околната среда и санирането на еднофамилните къщи – и до там трябва да стигне, но тук си задавам въпроса: как и по какъв критерий, госпожо Павлова, избрахте 36 апартамента? И веднага възниква въпрос: защо, примерно, в община Кубрат и Завет има четири блока, които имат 35 апартамента, а в София няма блокове, които да са под 35 апартамента? Именно тези критерии, които Вие избрахте, включително и смятайки, че санирането на сградите и въвеждането на енергийната ефективност е дело само на една политическа сила, е основанието ми да се съмнявам, че ще опорочите тази система. Вие много добре знаете, че онези събрания, които ги правите, не знам дали между четири блока или в кафенетата, в тези блокове не живеят само почитатели и избиратели на ГЕРБ. И Ви моля, колеги, енергийната ефективност да бъде онова дело, онова нещо, което да обедини нацията. Ако търсим по какъв начин и как да се разграничим да не се случи, той единствено е в законовата му форма, в нищо друго не е, колеги. Затова нашият апел е: нека да вървим по законовите разпоредби, да изпълним директивите на Европейския съюз да бъдат санирани онези жилищни сгради, за които има необходимост, защото, ако България санира и изпълни Програмата за енергийна ефективност, обичам да повтарям: на България няма да е необходима нова мощност от 2000 мегавата. Няма да е необходимо да се построи нито VІІ блок

наистина въпросът за санирането да бъде общо дело. Нека ГЕРБ да влязат да си погледнат двора и всички онези документи, които са направили, дали са в законова форма.

Ако ми помогнете. За изказване думата има господин Мартин Димитров. МАРТИН

Госпожо Председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Между многото думи, повечето от които празни от съдържание, не стана ясно какъв е проблемът. Проблемът е, че в България има хиляди панелни жилища. Защо в България има хиляди панелни жилища? Управляваше БКП и това е била политиката на БКП, сега наследена от БСП. Хиляди панелни жилища, и те с години не се санират. Защо не се санират? За да могат да се правят проекти като „Белене”, като VІІ блок на „Козлодуй”, за които не съм чул някой да протестира, че са изчезнали С тези два милиарда, които са похарчени по „Белене”, можеше половината блокове в България да бъдат санирани. Обаче явно там парите потъват по-добре, и накрая си остава гьолът и не може да се види резултатът. Затова ние от Реформаторския блок настояваме пред министър Павлова за следните неща. Да има публичност на всички договори. Да има публичност след това на резултатите, за да се види разликата

Те нямат вина за това, че е управлявала БКП и ги е подвела, и не им е казала, че животът на един панелен блок е ограничен и че в един момент ако няма саниране, в което трябва да участва държавата, защото е солидарно отговорна за това, което е направено, тези хора остават на улицата. А днес енергийната ефективност, уважаеми колеги, е толкова голям дразнител за тези хора, защото те не я искат. Енергийната ефективност ще махне завинаги необходимостта от това да се прави „Белене”, необходимостта от това да се прави VІІ блок на „Козлодуй”, да се харчат милиарди с огромни комисиони – това е истинският проблем.

тези програми да бъдат изпълнени прозрачно, публично и накрая резултатът да бъде на Вашата интернет страница. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров. Реплики? Господин Попов.

Госпожо Цачева, колегите от БСП искаха да чуят още от моята аргументация, затова беше тази кратка реплика. Аз благодаря за нея. На място беше. Уважаеми колеги, въпросът е следният. Както дълги мандати на управление на БСП и ДПС нищо не беше санирано и нищо не беше направено, ако продължим по този начин, какво ще се получи? Хиляди хора в един момент остават на улицата. И аз не мога да разбера протеста, който редица парламентарни групи отправят в момента. Хиляди хора ще останат на улицата, и какво казаха левите до момента – че са санирали общо по тази програма и по европейски програми 20% от блоковете. Ами отнякъде трябва да започнем. Освен това 20% е добър резултат. След това още 20 и така до момента, в който всички панелни блокове бъдат конструктивно подсилени, така че да не представляват риск от един момент нататък, и бъдат санирани. (Шум и реплики Така е единственият начин да намалим сметките за ток и парно на хиляди хора, живеещи в панелни блокове и в ЕПК. Техните сметки реално ще бъдат понижени веднага. И определени парламентарни групи се притесняват, че тези хора ще разберат разликата между милиарди, прахосани за „Белене”, прахосани за „Южен поток”, и пари, дадени за конкретни резултати. Резултатът е един блок, който изглежда добре и в който хората, като живеят, сметката за ток и за парно ще бъде намалена с до 50% реално на всеки един човек. Огромна

е резултатите да бъдат представени по области пред обществото, така че да могат да бъдат проследени. Да се види резултатът примерно за Кюстендил, за София, за всеки един град, където има жилища, които се санират, да се види какво е било преди това и какво е било след това. Да се види как милиарди могат да бъдат харчени с конкретен резултат за българските граждани и как милиарди са били прахосани от леви правителства, без никакъв резултат.

и европейската програма, която ще позволи саниране на около 20%, а може би и повече, от панелните блокове, ще премахне въобще необходимостта България да изгражда нови ядрени мощности. Това е много сериозен проблем за определени парламентарни групи,

колега още на първото изречение и му обяснихте, че изяждал времето на групата, а не го оставихте да се изкаже? Обяснете ми, ако обичате, какво общо имаше тази проповед, която изслушахме тук в рамките на три минути (ръкопляскания и реплики от БСП

са разпределили времето за участниците в дебата, заради това си позволих да му припомня, че времето за реплика влиза във времето на групата. Но ако държите, че неправилно съм дала възможност за дуплика на господин Мартин Димитров, не сте прави. Две секунди реплика печели три минути дуплика, и с това мисля, че опитни парламентаристи като господин Попов са наясно. реплики от БСП ЛБ.) Не мога да задължавам никой да отговаря по начина, по който той е намерил за добре. Придържам се към предложението на господин Рамадан Аталай за смислен дебат по темата.

в този парламент, когато се говори за толкова важна и практическа тема, мисля, че не трябва популизмът да се използва като форма на общуване. Казвам Ви го с цялата си чистота и слагам ръка на сърцето си. Що се касае до разискваната тема, поради обстоятелството, че аз съм депутат от 14. многомандатен Пернишки район и лично преживях едно земетресение, съответно възстановяването след такова жестоко природно бедствие, считам, че тази програма, която в момента обсъждаме, е полезна за обществото и особено за райони като нашия. След земетресението ние получихме доста международна помощ точно в това направление, и то международна помощ от такива капацитети, които бяха преживели и по-сериозни земетресения, например капацитети от Япония. Това, което те ни обясниха и което според мен, министър Павлова, е много важно, е конструктивното укрепване и конструктивното обследване на сградите да бъде направено много перфектно от сериозни професионалисти, защото всички последващи действия, които се правят във връзка със санирането, стават безпредметни, когато конструктивното укрепване не е направено достатъчно професионално. В този смисъл съществува правна норма, според която съсобствениците или членовете на етажната собственост определят техническо лице, което да следи за това конструктивно укрепване. Моля да се ползва широко подкрепата на Камарата на строителите, защото не всички вещи лица – казвам това в битността си на адвокат – разбират точно от понятието „конструктивно укрепване”. Нарочно обръщам внимание на тази тема, защото считам, че и в районите, които са претърпели наводнения, вероятно съществува подобен проблем. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, колеги, младежи от Хасково и Сливен! Аз не видях особен смисъл в дебата, който водихме днес, и загубата близо от 2 часа на това Народно събрание. Чу се на народния представител Мая Манолова.) Опозицията е в паника. В паника е, защото за пръв път някое правителство ще направи нещо за хората, ама точно за хората, а не да им обяснява, че го прави за хората, а да е някаква държавна политика. Те разбират, че след една година, когато се види ефектът от този 1 милиард – хилядите сгради, които ще бъдат санирани в България, промяната на облика на градовете, спестените средства от всяко домакинство, тогава хората ще започнат да си задават въпроси – „Ако с 1 милиард може да се направи толкова много, какво можеше да се направи с онези 2 милиарда за „Белене”,

Говорите за това, че 1 милиард ще се изхарчат за една малка част от сградите, пък ще бъдат платени от всички, че нямало санкция на Народното събрание. Ами Вашата Програма за развитие от миналата година с 500 милиона кой я плати?! Нали пак всички граждани я платиха! И къде отидоха парите? Някой разбра ли какво се финансира с тези 500 милиона?! Можем да Ви дадем примери. Разбра се в някои села в Бургаско – ето, тук имаме колеги от Бургас

да запомнят много добре кой ги е разубедил да участват в програмата. Защото, както каза един колега – „Ще дойде време, когато на съседите блокът ще бъде саниран, а техният няма да е саниран”. (Ръкопляскания Други народни представители? Господин Каракачанов. Уважаеми колеги, дебати като днешния много ясно показват защо хората нямат доверие в българския парламент. Защото той се превръща в една говорилня, в едно заяждане на дребно, едни закачки. Хората го гледат по телевизията и казват: „Всички са маскари!”. Няма какво да се лъжем. Идеята за саниране на сградите е много добра идея, която трябваше много отдавна да бъде направена. Да, тя можеше да бъде направена преди няколко години, когато 70% от тези пари бяха давани от еврофондовете. Но какво се получава? Правителството дава една идея, колегите от БСП са против по принцип, защото това е идея на управляващите от притеснение да не би някой да натрупа политически дивиденти от това.

това е важен въпрос, той е полезен за държавата, нека да спечелят политически дивиденти. Те са родили тази идея. Няма нищо лошо. Важното е да се свърши работа. Важното е след като се свърши работата обаче, хората да останат доволни и да няма съмнение, че покрай тази програма някои приятелски фирми са се облажили.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Да, и на герба го пише. Има важни неща, по които няма защо да си играем на леви и на десни. Както е казал Левски – „Не ме интересува дали си добър човек, а дали си добър българин!” Хайде като едни нормални българи по подобни проблеми да намираме възможност за някакъв консенсус. Щом нещо е добро и полезно, нека да сядаме и да говорим човешки, а не да търсим от едно или друго евтини политически дивиденти хайде, няма да употребявам квалификации – заяждания на дребно и така нататък. От това губят всички. Най-накрая обаче губят българските граждани. Затова 25 години след подобни разправии в България, българската държава

нашата група, нашите народни представители подкрепят изцяло програмата и призовават хората, както каза колежката Янкова, да участват. Аз за басейните не знам, но имам спомени от саниране и от енергийна ефективност от едно хасковско НПО, което за 5 млн. лв. санира оградите на две училища

Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Михов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Доколкото и на мен за пръв път ми е участието в този парламент, имам чувството, че вървим по инерцията за разходвани пари – някога за чешмички и мостове, миналата година за други асфалтови пътища – около 500 милиона и други пари. Искам да се изкажа като възпитаник на Строителния техникум във Велико Търново. Не може да се започва отгоре. По принцип в АБВ подкрепяме тази чудесна идея за енергийната ефективност. Но пак ми се струва, че започваме отгоре. Вече са определени парите на възложителя – Министерския съвет. Оттам определихме 3 хил. жилища. Нека да направим, уважаема госпожо Министър, алгоритъма за тези неща. Ясен е възложителят – правителството, областите, общините. Стана дума за конструктивната оценка. Конструктивната оценка е много важно нещо и вече върви спор в Строителната камара, в Камарата на архитектите. Тя трябва да бъде независима, проектирането във всички случаи трябва да започне на базата на тази конструктивна оценка. Не би следвало само да красим сградите, ефективно да се подобрят, а след това натоварването да не бъде оценено. Моля Ви, считам, че инженерингът или съчетаването на проектиране и строители от едни и същи фирми е пагубно. На нас ни трябва алгоритъм с многостепенен контрол, което АБВ приветства – както казах, ясно е възложителят как ще разходва парите, и накрая строителят не завършва. Трябва да има независим контрол. Ако този алгоритъм се спазва, във всички случаи широко и активно ще приветстваме цялата тази Програма. Благодаря Ви и считам, че това разделение ще бъде много уместно. Благодаря, Ви господин Михов. Реплики? Няма. Други народни представители от групите, които разполагат с време? Не виждам желаещи. Госпожо Министър, бяха поставени въпроси. Ще отговорите ли? Заповядайте.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

събуди включително възможността за шеги, реплики, закачки, дори вицове на тема саниране. Ако всичко това ще допринесе да бъдем по-положителни и да гледаме напред, само мога да се радвам това да е така и да е благодарение на тази Програма. Говорейки конкретно по отношение на всички въпроси, коментари и критики, ще се постарая да отговоря на голямата част от тях извън чисто политическата демагогия и закачки, да ги наречем. Нека да кажем няколко важни факта, важни за всички български граждани, които следят и имат интерес към тази тема и към този дебат. Темата с енергийната ефективност, темата с обновяването на жилищния фонд в страната е актуална от много години, от десетки години, още от 2004 г. Така че всякаква, бих казала, демагогия по темата – как Вие я подкрепяте, но понеже няма програма, на основата на която това да се разработва, няма визия, няма стратегия, както казаха други колеги, няма законова основа. Няма такова нещо! Всички много добре го знаете! Нека да не се правим на късопаметни. България има своята Национална стратегия за обновяване на жилищния фонд още от 2004 г. От 2005 г. България има Национална програма за обновяване на целия жилищен фонд, която Вие сега предлагате да се разпише. Тя е факт и я има! Тази Национална програма е за периода 2005-2020 г. и тя е утвърдена. Така че не виждам въобще за каква демагогия говорим днес. Лошото обаче е, че никой в годините назад не направи необходимото, не направи достатъчното тази Програма да бъде реализирана и тази Програма да бъде обезпечена финансово, за да се случи. Поредният красиво написан документ, без реални механизми да се случи, да се изпълни и да се финансира. Какво предлагате днес? Да изпълним Програмата, която е приета през 2005 г.?! Да, и ние това направихме. Явно затова, вероятно сте толкова разтревожени. Някой най-накрая седна да свърши работа. Какво е направено до момента? До момента е направено малко, но достатъчно и е направено благодарение и на предишния мандат на правителството на Бойко Борисов, и на този мандат на правителството. Тук искам да благодаря искрено на всички, които подкрепят тази Национална програма. Тук държа да отбележа: тази Национална програма за енергийна ефективност не е една хрумка само Да, тя е част от нашата предизборна кампания и платформа и част от нашата предизборна управленска програма. Радвам се, че за по-малко от 100 дни ние успяхме да реализираме едно огромно обещание от нашата предизборна програма. То е факт, то е реално, то е финансово обезпечено. Не само това. Искам да кажа за всички, които казват, че не знаят, не са гласували, не чули и не видели. Уважаеми колеги, част от нашата коалиционна декларация е разработването на тази Програма, част от нашата управленска програма е разработването на тази Програма. И тя е факт! Казвате: „Представете я в Народното събрание. Защо не сме я гледали?” Нали затова е изпълнителната власт?! Нали затова гласувахте и ни дадохте доверие да бъдем правителството на България, изпълнителната власт, която да изпълнява политиките?! Политиката за енергийна ефективност на жилищните сгради е заложена, правителството я изпълнява, реализирайки Националната програма. Това е причината тя да не е... Иначе тя е на разположение, тя е публична на сайта на Министерството, в „Държавен вестник”, достъпна е навсякъде за всеки желаещ да я прочете. Друго много важно уточнение. Тази Национална програма, ако я зачетете детайлно, дава отговор на всеки един от въпросите, поставени днес. Постановлението на Министерския съвет за приемането на Програмата включва Програмата като цяло ред, условия и механизъм, по който тя да бъде реализирана, и дава отговор на всички тези въпроси. Започвайки с това: кой, а именно институциите, които отговарят Министерството на регионалното развитие и благоустройството дава методически указания, Министерството на финансите осигурява финансовия ресурс и отговаря за финансовите аспекти, общините са тези, които реализират на практика Програмата за тези, които доброволно са решили да участват в нея, в доброволно създадените сдружения с нестопанска цел в лицата на собствениците на тези сгради, които могат да кандидатстват по Програмата. Областните управители от името на държавата контролират процеса. За всяка една стъпка от процеса има ясно създаден ред, условия, включително и образци, които да бъдат ползвани, за да е ясно, прозрачно и единно. Най-важното – за всички стъпки в Програмата има регистър: регистър на подадените заявления, регистър – публичен, прозрачен регистър на подадените заявления; публичен и прозрачен регистър на сключените договори; публичен и прозрачен регистър как след това тези договори – колко са финансирани, колко е усвоено. Всичко това е факт, всичко това е налице, заложено е и в Програмата. Ако бяхте прочели постановлението на Министерския съвет за реда и условията, нямаше да обсъждаме тези въпроси. Също така Програмата ясно включва и алгоритъма, по който ще се изпълнява. Как ще се бюджетира, господин Байрактаров? Да, заложено е, имаме и специално, нарочно решение на Министерския съвет, което залага споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите и банките, как се залага годишно в бюджета. Да, няма ги в Бюджет 2015 нормално е да ги няма. Банката ще финансира 2015 г., сградите ще се реализират. Възстановяването на публичния ресурс започва от 2016 г. и Ви уверявам, ще ги видите. Може да разчитате на това, което е заложено. Ние сме отговорни хора и спазваме постановленията, наредбите и реда, който приемаме и предлагаме.

които са най-тежко засегнати, най-трудно биха могли да се сдружат, ако трябва да събират собствен принос за финансиране. Много ясно е написано, че, първо, даваме шанс на най-големите през 2015 г., от 2016 г. влизат всички останали сгради. Така че дискриминирани сгради, които да не могат да участват, няма. Не само това. Говорим за предишни програми. Имаме успешно реализирана програма със съдействието на ООН – 50 сгради са готови и те са изключително добър пример за това каква е енергийната ефективност, която постигаме. сгради в Смолян – 65% спестяване от средствата за отопление на домакинствата, 65% повече остават пари в домакинството от спестени средства. Това е ефектът, който търсим, това е основната цел на Програмата и това, което трябва да постигнем. „Защо не използваме европейски фондове?”. Напротив, използваме ги. Шестдесет и пет милиона европейско финансиране са предвидени в Програмата за регионално развитие 2007 – 2013 г. Програмата започна 2012 г. За съжаление, 2013 и 2014 г. виждаме пълен блокаж. Беше оставена на трупчета. Никой не направи необходимото да реализира, да избере изпълнители, които да направят

по Националната програма за големите панелни сгради. Така че и за малките, непанелни сгради също е даден шанс и се надявам до края на годината тези да бъдат успешно реализирани, живот и здраве, да имаме успешно проведени тръжни процедури.

колко хора не са се притеснили от това, което внушавате и което е невярно? Никой не може да вземе апартаментите на хората, никой не може да им ги отнеме. Изискването за Сдружение на собствениците е сдружение с ограничени правомощия в изпълнение на чл. 25, ал. 1 от Закона, който казва: „Целево сдружение, само за да получи финансиране”. Това сдружение не е стопански оператор, но то е нужно, за да може да е получател на финансирането, да е държател на гаранциите и да държи устойчивостта на сградата. И не само това. Все пак трябва да спазваме и принципите на минимално допустимите държавни помощи, така както го изисква Европейската директива, така както го изисква и българският Закон за държавни помощи. трябва да спазваме закона – нещо също заложено в Проекта на решение, но то вече е взето предвид в Постановлението за реда и условията на програмата, за да спазим и да предоставим допустима възможна, минимална държавна помощ. Няколко факта до момента: Само за три седмици от началото на програмата има включени над 750 сдружения на собствениците. По По информацията, с която разполагаме, от тях вече над 250 са за целите на програмата. Радвам се, че хората не са повярвали на анонимките. Сключени договори с общини – вече 36 на брой, а вече и сключени договори за финансиране с Българската банка за развитие – 22, само за три седмици. Радвам се, че

Първо, защото в тях има по-голям брой нормални сгради, казахте Вие, пренебрегваме малките. Обаче в рамките на Вашия мандат, когато имаше приета такава Национална програма, макар и нефинансирана, само на теория, е изрично заложено, че първият етап на програмата задължително трябва да включва само големите градове, в който обхват са Бургас, Варна, Пловдив и София. Това е заложено от Вас, уважаеми колеги, в Националната програма, приета през 2005 г. – че трябва да се почне само с големите градове и само с панелните сгради в тях. Ние не откриваме топлата вода, ние изпълняваме Националната програма. (Реплики от народния понеже сме солидарни, казахме: „Всички населени места, въпреки всичко да се включат в програмата”, за да я няма дискриминацията, каквато е заложена в програмата от 2005 г., която не сте променили. Друга спекулация с изчисленията, която направихте. В същата тази Национална програма 2005 – 2020 г. се казва, че за да може да бъде обновен жилищният фонд, са необходими около 4 млрд. лв. Ние в момента имаме 1 милиард от Националната програма; 350 милиона, предвидени с европейско финансиране по Програмата „Региони в растеж”; 65 милиона имаме в сегашната Програма „Регионално развитие” и 15 милиона по Програмата на ПРООН. Това са около милиард и половина, а именно 40% от тези панелни сгради могат да бъдат покрити. Седемстотин хиляди са жилищата в панелни сгради. Надявам се да покрием 40% от тях. Това е огромна успеваемост. Дай Боже, с общи усилия да го постигнем и направим възможно. Така че всички люти нападки, критики, цялата демагогия, аз Ви благодаря, че и с тази негативна кампания промотирахте това саниране, направихте възможно така, че енергийната ефективност като програма, като обхват, като нужди да може да достигне до всеки, защото лоша реклама няма. И лошата реклама е тази, която обаче ни дава възможност да дадем параметрите, да покажем ползите и да покажем защо тя е важна, защо е необходима и защо трябва да продължим да я реализираме. Колкото повече направим заедно, толкова по-добре, защото това е програма директно към българските граждани – не само социална, но и към българската икономика. Над 5800 са фирмите-производители на дограма. Нека им дадем шанс да произведат, българското производство и икономика да работят. Над 2500 са малките и средни фирми, които могат и ще работят по тази програма. Нека да им дадем шанс, защото условията, които сме поставили, са такива. И както се казва, за да завърша с позитивизъм, искам да кажа: за мен чашата е наполовина пълна. Нека да направим така, че с усилията, които ще вложим, сега да направим половината, следващата половина – напред в годините да има усилието, желанието, волята, за да се погрижим, защото почти 3 млн. българи живеят

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! На първо място искам да не се съглася с тезата на господин Добрев, че проведеният днес дебат е напълно излишен. Не е така, господин Добрев! Всъщност проведеният дебат, макар и лишен в повечето случаи от рационални аргументи, представляваше една безплатна реклама на цялата програма за санирането, под формата на драматизация, ако говорим за телевизионни жанрове, или ако говорим за печата, под формата на известната стилистика десет аргумента да участвате в Програмата и десет – в лъжи и заблуди, свързани с Програмата. Не си спомням кой беше казал, че е спрял да чете книги, откакто е започнал да ги пише, което в артистичните среди или в свободните изкуства е напълно приемливо. Когато обаче става дума за числа, когато става дума за публични политики, това не е добра практика. Аз мисля, че ако много от участвалите днес в дебата си бяха направили труда да прочетат Методиката и всички документи, нямаше да задават въпроси и част от притесненията щяха щяха изобщо да изчезнат. Ако пък някой няма сила да чете, спокойно можеше да посети някое от събранията и да научи, че голяма част от притесненията и голяма част от въпросите, които задават, са лишени от смисъл. Изборите. Да, факт е, че тази есен има местни избори, догодина има президентски. Това е факт и това в определени случаи обостря политическите емоции. Но, колеги, това че има избори, не е причина всички да тънем в бездейно съзерцание и да не правим нищо. Имаме въведен ден за размисъл, нямаме година за размисъл. Не можем да си позволим една година преди изборите да не се случва нищо, защото някой щял да коментира какъв е политическият ефект. Да си дадем сметка – тук не говорим за инфраструктурен каприз. Тук не говорим само за енергийна ефективност, тук не говорим само за социална политика. Тук говорим за национална сигурност. Над една трета от българите живеят в подобни жилища. Те имат проблем не само със сметките за ток, а със състоянието на тези жилища, така че единственото лошо в тази програма е, че стартира твърде късно. Нещата са прости. Има ли безспорна нужда? – Има! Има ли алтернатива на това, което е предложено? – Не, няма! Има ли въпроси? Има ли рискове? – Има, Най-тъжното е, че аз не чух нито един от сериозните въпроси и не чух някой да коментира някои от сериозните рискове. Понеже не е моя работа да Ви върша работата, няма да ги споменавам в момента. Аз разбирам необходимостта опозицията да даде вой по определени теми. Разбирам го. Разбирам и колко е трудно. Обаче да се вдига политическа истерия по отношение на едно добро предложение е също толкава лишено от стил, колкото да разказваш тъпи вицове. Благодаря.

Тъй като нито един от вносителите не ни запозна с конкретните проекти за решение, ще ги прочета и двата. Първият по време, с който се стартира тази процедура по разисквания, е на 50 народни представители. „Проект! РЕШЕНИЕ във връзка с разискванe по питане № 554-05-8 от 21 януари 2015 г., внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Министерският съвет да внесе в Народното събрание до края на месец февруари Национална програма за енергийна ефективност на сградния фонд в България, която да съдържа: - обхват на целия сграден фонд; - източници и форми за финансиране, съотнесени към средносрочната бюджетна прогноза; капацитет за обследването и техническите характеристики, свързани с техническите паспорти на сградите; - пътна карта за сроковете за постигане на националните цели; - оценка за намаляване на разходите за отопление, спестените емисии и парниковите газове; - да се регистрира и отчете режимът на „минималната помощ”. 2. Министерският съвет да внесе за обсъждане в Народното събрание до края на месец февруари Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 3. Министерският съвет в диалог с Националното сдружение на общините в Република България да внесе промени в Закона за местните данъци и такси с цел да не се ощетят собствените приходи на българските общини. 4. Министерският съвет да създаде публичен електронен регистър за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.” е предложена да се гласува разделно от цялото решение, е: „5. Министерският съвет да създаде условия за граждански контрол и мониторинг в процеса на регистрация на кандидатите за саниране, контрол при одобряване на същите, контрол при провеждане на обществените поръчки и при изпълнение на строително-монтажните работи.”

„Проект! РЕШЕНИЕ във връзка с разискване по питане № 554-05-8 от 21 януари 2015 г., внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на

Народното събрание подкрепя Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и цялостната й реализация, приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2 февруари 2015 г. за ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й. й. 2. Министерският съвет ежегодно до 30 април предоставя доклад на Народното събрание за напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за предходната календарна година, включително по отношение на източниците на финансиране и размера на усвоените средства. 3. Министерският съвет съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България да внесе промяна в Закона за местните данъци и такси, изключваща прилагането на данъчно облекчение спрямо обновените с публични средства жилищни сгради.” Следват подписите на вносителите. Първо, поставям на гласуване процедурното предложение на госпожа Манолова, от техния Проект за решение – т. 5, на която Ви обърнах внимание, да се гласува отделно от останалите точки в Проекта за решение. Гласуваме предложението на госпожа Манолова.

внесен от госпожа Мая Манолова и група народни представители – гласуваме Проекта за решение на инициаторите за днешното разискване.

Уважаема госпожо Председател! Процедурата ми е за прегласуване, тъй като предполагам, че депутатите от мнозинството не са разбрали смисъла на това предложение. След всички словоизлияния от страна на ГЕРБ и на двамата министри да сте против това Националната програма за саниране да влезе за обсъждане в парламента, наистина звучи странно. (Шум и реплики от

Поставям на прегласуване Проекта за решение на госпожа Манолова и група народни представители.

Господин Лазаров – процедура по прегласуване. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри! Моля да подложите на прегласуване предложението.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, искам освен да благодаря за подкрепата, да уверя опозицията, но най-вече всички български граждани, че тази програма е прозрачна, доброволна, тя е от гражданите за гражданите. Граждански контрол има и ще има – той е предвиден в регламента, в регламента, в реда и условията. Гражданите са тези, които ще контролират пряко процеса както на избор на фирми, така и на тяхната работа. Без техния контрол, без техния подпис, без тяхното одобрение нито една стъпка от програмата не може да бъде реализирана. Това е гражданският контрол. Той е внедрен, част е от програмата. Тя е базирана на гражданите, на тяхната воля, съгласие, на тяхното одобрение, на работата на проектантите, строителите и на инвестиционния контрол – всичко това се контролира от гражданите. Той е гарантиран. Благодаря Ви много. Уверявам Ви, че ще работим усилено, прозрачно и ще направим необходимото Програмата да се реализира. Благодаря, госпожо Министър. Колеги, преминаваме към същинската част на парламентарния контрол. Първи ще отговаря Томислав Дончев – заместник министър председател по европейските фондове и икономическата политика, на питане от народния представител Петър Славов относно възможности за допълнително финансиране на Българската армия, в това число и за превъоръжаване по стандартите на НАТО, без допълнителна тежест за държавния бюджет.

без това да е в тежест на държавния бюджет и той е насочен към вицепремиера Томислав Дончев. Уважаеми господин Заместник министър-председател, на срещата в Уелс България пое ангажимент към партньорите си от НАТО да увеличава постепенно средствата, отделяни от държавния бюджет за отбрана, до достигане на 2% от брутния вътрешен продукт, в това число и за превъоръжаване на Българската армия по съвременните стандарти на НАТО. Лошото наследство, което завари правителството, в което участвате, в това число и бюджетният дефицит от 3,7%, наложиха сериозни рестрикции бюджетите на редица ведомства, от което пострада, разбира се, и бюджетът на Министерството на отбраната. Последният бе намален до 1,3% от брутния вътрешен продукт. Огромната част от тези средства ще бъдат разходвани за текуща издръжка и заплати на военнослужещите, като остатъкът ще бъде крайно недостатъчен не само за реализиране на по-съществено превъоръжаване, но дори и за поддръжка на съществуващото въоръжение и техника. В тази трудна ситуация е очевидно, че трябва да се потърсят алтернативни възможности за финансиране на нуждите на Българската армия, за да бъде тя равностоен и боеспособен партньор в рамките на НАТО и ефективно да осъществява задълженията си за защита на националния суверенитет на Република България. Във връзка с гореизложеното и с оглед правомощията на Министерския съвет по чл. 22 от Закона за отбраната и въоръжените сили за осъществяване на държавната политика в областта на отбраната, моля, уважаеми господин Вицепремиер, да отговорите на следния въпрос: попада ли сред приоритетите на осъществяваната от Министерския съвет политика в областта на отбраната превъоръжаването в разумни срокове и по стандартите на НАТО на Българската армия? Би ли могъл алтернативен източник на финансиране да бъде продажбата на свалена от въоръжение техника, боеприпаси и ненужни имоти, приходите от които да се насочат към придобиване на съвременна техника и въоръжение? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря Ви, господин Славов. Думата има заместник министър-председателят господин Дончев.

Явно е, че приоритетите на правителството в сектор „Отбрана” са включени в управленската му програма, включително и превъоръжаването на българските Въоръжени сили. В изпълнение на тази програма Министерството на отбраната разработва Програма за развитие на отбранителните способности до 2020 г., която предстои в кратък срок да бъде внесена и обсъдена в Министерския съвет, след което ще бъде предоставена за одобрение на Народното събрание. Редно е да се има предвид, че превъоръжаването на Въоръжените сили е национална отговорност на всяка страна –членка на НАТО, и на първо място би трябвало да се осигурява с ресурси на самата държава. Естествено, допълнителни възможности могат да се търсят в многостранни, регионални и двустранни общи проекти, включени в инициативите на НАТО или на Европейския съюз, наричани съответно „Интелигентна отбрана” и „Обединяване и споделяне”. Факт е, че ресурсът, който е на разположение там, и възможностите по никакъв начин не са достатъчни за мащабно превъоръжаване на армията. Искам да Ви уверя, че в рамките на Европейския съюз не съществуват общоевропейски фондове в областта на отбраната. Колкото до възможността да се използват приходи на Министерството на отбраната от продажба на имоти с отпаднала необходимост за Българската армия и станали ненужни вещи, техника, имущество, въоръжение, такава възможност съществува. Получените от продажбата ресурси са включени в приходната част на Министерството на отбраната. Само искам да отбележа, че от гледна точка на разумното управление на публични ресурси е редно, когато има ненужни активи, за които няма приложение в момента, Министерството да се разделя с тях, но за да не се декапитализира цялата система, е редно приходите от продажбата на тези активи да бъдат вкарвани в други активи, а не да се използват за текуща издръжка. Базисният принцип е активът да не се втечнява приходите от актива да отиват за друг актив. В заключение искам да Ви информирам, че за зло или за добро не съществува възможност средствата от Европейския съюз по оперативните програми или Програма за развитие на селските райони да бъдат използвани за модернизация на Въоръжените сили. Това е недопустим разход и недопустима дейност. Съвсем друг е въпросът, че редица ведомства в структурата на Министерството на отбраната, които имат други функции, имат възможност да получават европейско финансиране

представители на подобни звена, за да разясним възможностите, за да могат да ползват европейско финансиране. Тук изискването според приложимите регламенти е, когато кандидатстват които са част от системата на Министерството на отбраната, това да бъде в конкурентен режим с всички останали подобни структури. Когато говорим за болница – тя да може да се конкурира с всички останали болници, когато говорим за научен институт – той да може да се конкурира с всички останали научни институти. Благодаря Ви.

по линия на европейската солидарност да се осигуряват средства за превъоръжаване. Аз бих искал да Ви попитам именно по линия на тази европейска солидарност от Европейския съюз дали бихме могли и дали би могло Министерството на отбраната и всичките му структури да потърси възможности наистина да финансира други

от която Министерството има нужда и на практика в момента донякъде липсва или не е в много добро състояние. Така че в тази посока е единият ми уточняващ въпрос. Другият ми уточняващ въпрос е по отношение на възможността за собствените приходи. Предполагам, добре си спомняте, през 2012 г. имаше възможност наистина продадената техника, свалена от въоръжение, собствени имоти и така нататък, да се използват на 100% от Министерството за нуждите му, основно както Вие обърнахте внимание, за нови капиталови разходи и инвестиции, тоест за превъоръжаване на нова За съжаление обаче, след като влезе в сила, Законът за публичните финанси наложи доста сериозни рестрикции. Тази година в Закона за държавния бюджет всъщност е сложен лимит от 30 милиона, над който продажбите няма да отидат в бюджета на Министерството и няма да се използват за такива цели, а ще отидат в централния бюджет или ще се използват вече за съвсем други неща. Може би в тази посока ние като народни представители трябва да помислим за законодателна инициатива, но на мен би ми било интересно дали Вие принципно бихте подкрепили един такъв подход, наистина това, което Министерството продава като свалена от въоръжение стара техника или имоти, на 100% да се използва за подновяване и за закупуване на нова такава. Благодаря Ви.

какви приходи от продажба на имущество има Министерството на отбраната и дали те могат да бъдат използвани за превъоръжаване, искам да Ви обърна внимание, че няма голямо значение как точно се движат парите дали остават в Министерството, дали отиват в Министерството на финансите, пък после обратно се връщат. Важно е да се следва базисният коефициент – това, което имаме като приходи от продажба на имущество, да бъде съотносимо с капиталовата програма на самото Министерство. Тук е пак редно да обърна внимание да говорим за някакво сходство в активите – приходите от продажба на старо въоръжение да бъдат сравними или поне да бъдат няколко пъти по-малко от разходите, свързани с придобиването на ново. Аз вече маркирах, че има ясна забрана да се използват средства от Европейския съюз по оперативните програми за Въоръжени сили в частта, конкретно Въоръжени сили, за закупуване на въоръжение, на униформи или за издръжка. Това е невъзможно! Но военната наука, доколкото е наука, приложима не само във военната сфера – за военната медицина,

Лично мой приоритет е да изчистим всички възможности, включително и в разговори с представители на съответните ведомства, разбира се и с колегите от Министерството на отбраната, и там, където има конкретна възможност, да се осигури финансиране, то да бъде осигурено.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, благодаря Ви за този отговор. Целта на моето питане донякъде беше и такава да обърна внимание на проблема и да насоча вниманието Ви към него, тъй като наистина ситуацията в момента и в региона е доста напрегната. Повече от препоръчително е армията да бъде във добра военна кондиция и действително да отговаря на високите изисквания към нея. Всъщност това, което аз си мислех, че може да бъде направено в случая, и това, което ние като народни представители и Вие като изпълнителна власт бихме могли да направим, е да дадем възможност на Министерството на отбраната да си помогне само. В този смисъл е това, което споменах – възможността продажбата на стара техника да отива приоритетно и на 100% за закупуване на нова. На практика в момента начинът, по който са разписани нещата, независимо независимо колко стара техника или имоти и старо въоръжение бъдат продадени, има ограничение от тези 30 милиона за тази година, и всичко останало на практика отива другаде. Това действа демотивиращо и на самото ведомство, както разбирате. Това не е и десният подход, защото

въпрос и Вашите отговори. Надявам се за следващата година в бюджета наистина да можем да заложим една доста по-амбициозна инвестиционна програма на ведомството, с която то на практика да покаже, че има желание да се финансира до голяма степен със собствени ресурси, именно по тази линия и, разбира се, тя да намери подкрепа и сред Министерския съвет, и сред народните представители. Благодаря Ви, господин Славов. Отново въпрос към заместник министър-председателя господин Томислав Дончев. Той е от народния представител Корман Якубов Исмаилов относно включването на новообособената община Сърница по оперативните програми за плановия период 2014 – 2020 г. Заповядайте, господин Исмаилов – имате две минути да развиете Вашия въпрос. Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми господа Вицепремиери, господин Министър, госпожи и господа народни представители, С Указ № 177 от 22 юли 2014 г. на Президента на Република България, влязъл в сила от 1 януари 2015 г., град Сърница заедно със селата Медени поляни и Побит камък са обособени в община Сърница. Процедурата по обособяването на новата община крие своите сложности от гледна точка на това, че община Сърница не присъства в Закона за държавния бюджет за 2015 г. и логично възниква въпросът как е заложена в индикативните бюджети на оперативните програми за плановия период 2014 – 2020 г. Уважаеми господин Дончев,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Исмаилов! Факт е, че обособяването на нова териториална единица и община е свързано с много предизвикателства. Това е безспорен факт. Тук освен осигуряването на финансиране, аз бих искал да спомена и всички предизвикателства във връзка със създаването на добре работеща институция с достатъчен административен капацитет. От гледна точка на възможностите за финансиране на новообразуваната община нямате поводи за притеснение. В краткото време, което имам, аз ще се опитам да направя един стегнат анализ по различните финансови инструменти, като Ви информирам какви са възможностите да бъде осигурявано финансиране за различен тип интервенции. Започваме с Програмата за развитие на селските райони, доколкото националната дефиниция определя като селски район общините, в които няма населено място с население над 30 хиляди души. Съгласно тази дефиниция, Сърница също е селска община. Това означава, че тя може да се ползва, на първо място, от Програмата за развитие на селските райони, специално мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. селските райони”. Благодарение на финансирането по тази програма могат да бъдат покрити нужди от широк спектър, най-вече от сферата на инфраструктурата. Поради същата причина община Сърница няма да бъде финансирана нито по приоритетна ос 1, нито по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж”. Знаете, че там имаме ясна географска демаркация кои населени места от коя програма се финансират. По отношение на образователна, социална инфраструктура, както и регионален туризъм, общината ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж”. Интервенциите са лимитирани до точно тези типове инфраструктура, доколкото те не подлежат на географска демаркация. Тоест те са приложими за територията на цялата страна. Там разделението, което имаме между Програмата за развитие на селските програми и ОПРР, не се прилага. По отношение на Оперативна програма когато говорим за водния сектор, тя ще финансира агломерации с над 10 хил. еквивалент жители. С информацията, която имам, в конкретния случай община Сърница като агломерация е с 3591 еквивалент 3591 еквивалент жители, което означава, че няма да може да бъде финансирана от Оперативната програма „Околна среда”. За сметка на това ще може да бъде финансирана за сходен тип интервенции от Програма за развитие на селските райони, както споменах преди малко. Общината е допустима по отношение на останалите оперативни програми – „Наука и образование за интелигентен растеж”. Дори и през 2015 г. очакваме отварянето на схеми, по които общината ще може да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Тук също в рамките на годината очакваме първите схеми интеграция, където общината би могла да бъде допустим бенефициент. Говоря не само за общината, а и за други институции на територията на общината. Говоря за образователни институции и за неправителствени организации. И като финал, когато коментираме Оперативна програма „Добро управление” – програмата, която беше одобрена вчера, заедно с Програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, тук също има мерки, по отношение на които общината може да бъде кандидат. също ще бъдат обявени още през 2015 г. Става дума за въвеждане на комплексно административно обслужване, както и мерките, свързани с електронна община. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Благодаря, господин Дончев. Господин Исмаилов, имате две минути за реплика. Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Мисля, че тази информация и Вашата ангажираност въобще за този процес при възникването и структурирането на една нова община и на съответните държавни и общински служби от гледна точка на предоставянето на адекватни, близки до населението качествени услуги, е много важна. Надявам се, че от запитванията, които имах от граждани от региона, от населението, ще имат възможност и други да получат повече информация и във времето общината да може активно да се включи наред с всички други общини да не изостане, а да се развива успешно и занапред. Ви, господин Исмаилов. Господин Вицепремиер? Не желаете думата за дуплика. Следващият въпрос отново е към господин Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. Въпросът е на народния представител Джейхан Хасанов Ибрямов относно недостатъци и пороци на Националната програма за саниране, която предстои да бъде реализирана през 2015–2016 г. Заповядайте, господин Ибрямов,

без да влагам емоция и някакъв вид укор към вицепремиер Дончев, ще развия моя въпрос, тъй като по същество касае едно изключително важно решение на правителството. През 2011 г. стартира обявената от тогавашния регионален министър схема за саниране на жилищни сгради с европейски средства, като по тогавашната Програма „Регионално развитие” се предвиждаше да се финансират до 50% от разходите за енергийно обновяване на цели блокове или отделни входове. Някои от гражданите се възползваха от нея. В края на 2014 г. настоящият министър на регионалното развитие и благоустройство обяви, че санирането на панелни сгради ще се осъществява и с пари по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”, в която са предвидени 380 милиона за енергийна ефективност. Естествено, някои от българските граждани ще се възползват и от тази програма. След това регионалният министър съобщи, че Националната програма за саниране ще започне през 2015 Финансирането на тази Програма, според нейните разяснения, ще се осигурява от фонд, чрез който ще се предоставят средства на общините за 100% безвъзмездно финансиране на санирането на големи панелни сгради. Някои от гражданите в България ще се възползват от тази възможност, а част от българите няма да успеят поради откровено, според мен, дискриминационния подход на правителството. В хода на самата кампания госпожа Павлова разясни първия вариант, според който всяка община ще сключи рамково споразумение с много на брой фирми и ще разпредели блоковете, които имат нужда от мерки за енергийна ефективност. Медиите огласиха нейната идея да се въведе ограничение, насочено към фирма с поръчка за саниране, която няма да може да сключва договор със същия предмет, докато не приключи ремонтът или ще бъде ограничена в тази своя инициатива в тримесечен срок. Така също от госпожа Павлова бе съобщено, че очаква становище на Агенцията за обществени поръчки, поради което не се изключва вариантът за всеки блок да се обявява отделна обществена поръчка. Същевременно действащият Закон за обществените поръчки налага правилото избраните в рамково споразумение фирми да подадат оферти за всеки обект и така да се избере най-изгодната оферта от тях. ПРЕДСЕДАТЕЛ Във връзка с всичко казано досега, моят въпрос към Вас е следният: решението на правителството за 100% покриване на разходите за саниране допустима държавна помощ ли е и по какъв критерий бяха определени минимално установените 36 апартамента с оглед допустимостта на финансирането? Благодаря Ви, господин Ибрямов. Господин Вицепремиер, Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Ибрямов, особено след дългата дискусия, която тече през последния един час, аз предлагам заедно с Вас да не преповтаряме част от регламентите, които бяха изразени в тази зала. Затова ще се опитам да се концентрирам пряко върху въпроса Ви. Само по отношение на броя апартаменти, когато използваме такива тежки думи като дискриминация, е редно да обърнем внимание на допълняемостта между Националната програма за енергийна ефективност, както и жилищните сгради, които ще бъдат финансирани от бъдещата ОПРР. Тоест няма как да говорим за дискриминация. Още нещо – дългосрочните намерения, които няма как да бъдат осъществени само в рамките на 2015 г. или 2016 г., са подобен тип мерки да обхванат практически целия сграден фонд в страната, стигайки до еднофамилните жилищни сгради, защото и там имаме проблеми, впрочем не само свързани със състоянието на сградите, начинът на отопление. Само напомням, че в редица градове на страната имаме проблеми със замърсяването с фини прахови частици. Една от причините за това е начинът на отопление, който налага необходими мерки за стимулиране на други начини за отопление, различни от тези с твърдо гориво. Има намерения в тази посока. Пряко на въпроса Ви относно държавната помощ, че при наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти или жилища ще се третират като получатели на така наречената „минимална помощ” или de minimis, съгласно Закона за държавните помощи. Праговете са определени в Регламент 1407 от 2013 г. и става дума за левовата равностойност на 200 хил. евро. Точно 391 166 лв. за период от три последователни години. Собственици на самостоятелни обекти жилища в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но са извън обхвата на схемата за минимална помощ, ще следва да заплатят съответната част от разходите за обновяване. Това са разпоредби на Европейския съюз, свързани с така наречената приложима държавна помощ. Моята прогноза е, че в много малко от случаите ние ще стигнем до подобна ситуация, доколкото, познавайки стойностите на подобен тип мерки, на подобен тип проекти, освен ако съответната фирма не е получавала финансиране преди това от държавата или от друга оперативна програма, много малка е вероятността тя да надмине тези прагове. Но европейските правила са категорични: когато има натрупване, когато се минава прагът на минималната помощ – само тогава и само ако във въпросната част от сградата се осъществява де факто търговска дейност, само тогава се влиза в подобен режим. Тези, които обитават апартаменти, физически лица без да извършват вътре търговска дейност, за извън тази схема. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ:

благодаря за отговора, но все пак става дума за 1 милиард средства, които правителството, по Ваши думи и от дебатите, които разисквахме преди малко, ще бъдат изразходвани за санирането на сгради, така належащи панелни сгради. Въпросът ми беше дали наистина този ресурс от 1 милиард е държавна помощ и ако е така, дали имате нотификация от Европейската комисия за използването на тези средства.

Уважаеми господин Ибрямов, приемаме, че аз недобре съм разбрал въпроса. Коментирах държавната помощ в хипотезата краен получател, ползите, защото тук не говорим за пряк получател на финансирането. Частните собственици – няма хипотеза, в която да получават пряко финансиране. Тази хипотеза я анализирах много внимателно. Неслучайно дори изчетох текста с конкретните стойности. Колкото до Колкото до целия милиард финансиране, според мен императивно няма характеристиките на държавна помощ. Но ако знаех, че въпросът Ви е точно в този смисъл, можех да се подготвя с по-детайлен анализ. Приемаме, че съм го разбрал по малко по-различен начин. Ако темата продължава да представлява интерес, не възразявам, включително и писмено, да Ви дам допълнителни разяснения. Спонтанно, не считам, че въпросното финансиране, целият милиард попада под подобни характеристики. Само да уточня, говорим за 1 милиард от публичния ресурс, говорим за допълнително финансиране от Оперативната програма. И да допълня, това не е окончателният ресурс, който ще се разходва за подобни мерки. Имаме намерение, включително след 2016 г., както споменах, и по отношение на други категории жилища, стигайки до еднофамилните жилищни сгради, подобни мерки да продължат. Благодаря Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Това бяха трите въпроса към господин Томислав Дончев. Благодаря му за отговорите. Пожелаваме му приятна работа. Следващият въпрос е към Ивайло Калфин – заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Той ще отговори на един въпрос тази седмица – от народния представител Илиан Сашов Тодоров, относно броя на пенсионерите в Република България, получаващи пенсия под линията на бедността от 286 лв. Заповядайте, господин Тодоров – две минути да развиете Вашия въпрос. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Заместник министър-председател, моля да ми отговорите: какъв е общият брой на българските пенсионери, получаващи пенсия, чиято равностойност е под линията на бедност от 286 лв. за 2015 г.? Благодаря Ви.

броят на пенсионерите, получаващи пенсия, включително с добавките към нея, в размер до 286 лв., е 1 млн. 228 хил. 623, което е 56,4% от общия брой на пенсионерите, в края на 2014 г. Благодаря. Господин Тодоров, заповядайте – право на реплика. Господин Председател! Уважаеми господин Министър, ясно е, че днешната четворна коалиция е поредната политическа управляваща клика, която поставя в изключително тежки условия на живот българските граждани.

Извинявам се много, но това е геноцид над тези хора по всички показатели. Погледнете в Наказателния кодекс чл. 585, ал. 2 и ще го видите. Всъщност какво ни казвате? Че в момента над 1 млн. 200 хил. българи, които изградиха с ръцете си и с мисълта си България, която, разбира се, в последните 25 години управляващите разграбваха и подаряваха на свои хора за жълти стотинки, тези хора днес ще ги поставим в ситуация, в която да нямат пари за лекарства, за храна, за елементарни комунални разходи. Едни хора се оказва, че нямат нужните средства дори да съществуват – това е наистина физически геноцид! Отделно от това, днес четворната коалиция предлага дори да въведете данъци върху мизерните пенсии на тези хора. Господин Министър, Вие току-що признахте, държавата извършва геноцид над 1 млн. 228 хил. души – това са Ваши думи. Да продължа нататък. Тъй като много обичате да говорите за евроценности, как сме били член на Европейския съюз, на НАТО, евроориентацията на България, да Ви кажа, че минималната пенсия в България е по-ниска от редица такива в Африка и Латинска Америка. За какъв Евросъюз говорим? Това е подигравателно. Минималната пенсия в България е по-ниска от тази в Боливия, в Перу, Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Колумбия, Хондурас, по-ниска от една африканска държава, като Габон, където минималната пенсия е близо 195 евро! За какъв Евросъюз ми говорите? В момента средната месечна издръжка на един затворник в страната ни се равнява на 1300 лв. срещу минимална пенсия от 155 лв.! Издръжката на едно бездомно куче в София възлиза на 300 лв. спрямо 155 лв. минимална пенсия! Да не би някой от Вас, управляващите, да одобрява българският пенсионер да е по-нищожен и по-беден от африканеца или латиноамериканеца, да получава наполовината от едно бездомно куче и приблизително девет пъти по-малко от убиеца, крадеца и изнасилвача?! Ето защо ние от „Атака” продължаваме да настояваме

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Господин Тодоров, беше ясно, че ме питате за число, което знаете, за да можете да прочетете една филипика след това. Проблемът е, че бъркате понятията. Когато използвате думичката „геноцид”, внимавайте много как много как и кога я използвате, защото тя си има международноправно значение. Второ, аз Ви дадох данни към края на миналата година. Ако не се лъжа, в предходния период „Атака” беше много пристрастна и съпричастна към управлението, така че може да се каже, че е резултатът и от Вашето участие в управлението. Благодаря Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Пожелаваме Ви приятна работа. Следват въпроси към министъра на финансите Владислав Горанов. Първият въпрос е от народния представител Петър Владиславов Славов относно кандидатстване и очаквана дата на присъединяване към Европейския банков съюз. Заповядайте, господин Славов – имате две минути да развиете Вашия въпрос.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 след банковата криза в средата на 2014 г., последвалия фалит на КТБ и отстраняването от длъжност на подуправителя на Българската народна банка, отговорен за „Банков надзор”, стана ясно, че съществуващите механизми за надзор над банковия сектор в България далеч не са перфектни и в някои отношения имат пропуски. цел преодоляване на тези проблеми и гарантиране на стабилността на банковата система управляващото мнозинство записа в Програмната декларация за управление на правителството намерението страната да се присъедини в кратки срокове към Европейския банков съюз. Освен завишен контрол чрез единния надзорен механизъм, по този начин България ще получи достъп и до Единния фонд за преструктуриране на Европейския съюз, откъдето би могла да ползва ликвидна подкрепа в кризисна ситуация в банковия сектор. Дано не се налага. Независимо от редица ползи, които могат да се очакват от членството ни в Европейския банков съюз, в редица медии в началото на месец февруари се тиражира новината, че този процес ще бъде отложен по неясни поне за мен причини за неопределено време. В тази връзка, уважаеми господин Министър, моля да отговорите на следния въпрос: в какъв срок предвиждате страната ни да кандидатства за членство в Европейския банков съюз, респективно може ли да се очаква механизмите на Европейския банков съюз, в това число – единният банков надзор, да бъдат въведени по отношение на банковия сектор в Република България? И ако считате, че са налице причини за отлагане на горното, какви биха били те? Благодаря

Славов, българското правителство и Министерството на финансите не са се отказали от кандидатстване в Банковия съюз. Напротив, това остава един от основните приоритети в областта на финансовите пазари и финансовите услуги. Доказателство за това е и приетата на заседание на Министерския съвет на 21 януари 2015 г. Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода на нашия съвместен мандат, в която един от водещите приоритети е установяването на тясно сътрудничество в рамките на единен надзорен механизъм на Банковия съюз. В отговор на цитираните от Вас публикации в медиите Министерството на финансите публикува на 3 февруари 2015 г. прессъобщение, с което се потвърждава намерението на правителството за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и се предоставя анализ на регламентите на Европейския съюз, които дават правната рамка на едно подобно присъединяване. При определянето на конкретния срок, в който присъединяването на България към Банковия съюз е възможно да се осъществи, следват да се осъществят две много важни обстоятелства. На първо място е необходимо да се извърши независима оценка на финансовото състояние на банките в страната – нещо, което, между другото, аз анонсирах още в първите дни на годината, като за целта се планира да бъдат ангажирани независими оценители. Държа да отбележа, че анализът на банките и привеждането на подобна оценка бяха неразделна част от процедурата за създаването на единен надзорен механизъм за държавите членки от Еврозоната преди неговото официално стартиране на 4 ноември 2014 г. На второ място, присъединяването към Банковия съюз не е едностранен, а многостранен процес, правилата за който са записани в регламентите на Европейския съюз. Процедурата за вземане на решение за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка е разписано освен в регламента, с който се възлагат конкретните задачи на Европейската централна банка относно политиките, свързани с пруденциалния надзор на кредитните институции, също така и в Решението на Европейската централна банка от 31 януари 2014 г.

ще спазва всички насоки или искания на Европейската централна банка, както и че ще предостави информация за установените в държавата кредитни институции, която Европейската централна банка може да иска с цел да направи цялостна оценка на тези кредитни институции. Друго условие е държавата членка да е приела необходимото национално законодателство, което да позволи установяването на това тясно сътрудничество. Искането за установяване на тясно сътрудничество следва да бъде отправено най-малко пет месеца

В заключение – българското правителство, и в частност Министерството на финансите, отчитат ползите от присъединяването към Банковия съюз на Европейския съюз, но преди участието в този Съюз трябва да бъдат изпълнени редица национални процедури, а след това и процедури на ниво Европейски съюз. Българското правителство има воля и готовност да направи необходимото, за да бъде извървян пътят към присъединяването на страната към Банковия съюз като вярваме, че това ще допринесе за стабилността на финансовата система на страната и повишаване на доверието на гражданите и фирмите в нея. Благодаря Ви, господин Министър. Господин Славов? Благодаря и на Вас. Следващият въпрос е отново към министъра на финансите –господин Владислав Горанов. Той е от народните представители Борис Янков Ячев и Христиан Радев Митев относно национална кампания срещу контрабандата, организирана от „Булгартабак холдинг”, партньор с Министерството на финансите и Агенция „Митници”. Господин Ячев, ако Вие ще развиете въпроса, имате две минути. БОРИС ЯЧЕВ (ПФ): Каракачанов. Уважаеми господин Министър, широко рекламираната национална кампания срещу контрабандата, организирана от „Булгартабак холдинг” в партньорство с Министерството на финансите и Агенция „Митници”, предизвика множество въпроси и реакции в обществото. Кампанията бе официално открита от „Булгартабак холдинг” на 15 януари 2015 г. Видно от рекламните клипове и билбордовете, производителят на цигари „Булгартабак холдинг”, се рекламира официално с помощта на държавата, чиито институции на практика легитимират „Булгартабак холдинг” като едва ли не единствената тютюнева компания, която не произвежда и не търгува контрабандно. Доказателство за това е фактът, че логото и фирменото наименование „Булгартабак холдинг” са изобразени, респективно изписани, на всички рекламни материали редом с тези на Министерството на финансите и Агенция „Митници”, в чиито правомощия е да се борят с контрабандата, както и на Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010 и Асоциация на производителите на ориенталски тютюни. Това, че вероятно в кампанията не са използвани бюджетни средства, не отговаря на въпросите, породени от нелепото участие на държавни институции в нея. Другият проблем, който се поставя във връзка с въпросната кампания, е заобикалянето на забраната за реклама на цигари и насърчаването на пушенето, което заобикаляне се извършва посредством използването на снимки, на които има майки, деца или майки с бебешки колички. До лятото на миналата година за реални собственици на производителя на цигари „Булгартабак холдинг” се сочеха банкерът Цветан Василев и депутатът от ДПС Делян Пеевски. Видно от кампанията, с която се ангажират и Министерството на финансите, и Агенция „Митници”, същата е насочена не по отношение на цялата контрабанда или на контрабандата въобще, а е фокусирана само върху цигарите и загубите на бюджета от акцизи. В нея не се третира въпросът дали нелегално внесените цигари са по-опасни, какъвто риск реално съществува и при цигари от неизвестен производител.

и да направи рекламни послания срещу контрабандата. Срещу контрабандата! Ако някой от другите оператори и търговци на акцизни стоки иска да не се съмняваме, да не го упрекваме, че участва в контрабандни схеми, да бъде добър да направи и да участва в рекламна кампания срещу контрабандата. Държавата е срещу контрабандата и е готова да застане с името на всички свои органи, също срещу контрабандата. Който иска да подпомогне държавата с рекламен бюджет срещу контрабандата, ще го брандираме. Ще напишем: „Република България и „Лукойл” са срещу контрабандата”, „Република България и „Булгартабак” са срещу контрабандата”,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, разбира се, похвално е желанието на Министерството на финансите да спести от публичните бюджетни средства, използвайки една частна компания, в случая на „Булгартабак холдинг”. Проблемът не е в това, че Министерството иска да се бори с контрабандата. Това е негово задължение. Проблемът е в това, че по този начин тази частна компания на практика си прави скрита реклама, използвайки именно Министерството на финансите. И проблемът е, че в бъдеще това може да се случи и с други производители на акцизни стоки. Вие дадохте пример с „Лукойл”. Можем след това да говорим и за производители на алкохол, но ние не смятаме, че държавата би следвало да поощрява, макар и скрито, по този начин

Казах го и с най-добро чувство ще го повторя. Всеки, който иска – търговец, производител на акцизни стоки, ще го рекламирам с бранда „Република България срещу контрабанда”, с неговите пари. Всеки, който иска да даде пари за реклама срещу контрабандата,

и е от народния представител Велизар Пенков Енчев относно действията на българските финансови институции срещу укриване на доходи на български граждани в чужди банки. Имате две минути, господин Енчев. ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Нека в самото начало отбележа нещо много важно, което има пряка връзка към въпроса. Навършиха се, скъпи приятели, две години от самозапалването на Пламен Горанов. Две години, през които олигархията, срещу която той се самозапали, все още е на власт, а и въпросът има пряко отношение към тази тема. Нека почетем неговата памет! Господин Министър, авторитетният вестник „Монд” изнесе, че 264 млн. долара е най-голямата сметка на български гражданин, използвал така наречената „швейцарска пътека” за укриване на доходи. Позовавайки се на финансови експерти и група от разследващи журналисти, изданието предостави информация за разследване на канал за укриване на пари, прокаран от швейцарския филиал на британската банка HSBC. Много говорихме вчера за нея, но темата е друга. Сред възползвалите се от канала на банката в периода 1990 – 2007 г. са и 74 българи, или хора, посочили адреси в страната, които са прекарали през трезора средно по 5 млн. долара. По този повод искам да Ви припомня, да Ви припомня, че през 2008 г. британската данъчна агенция плати за информация за тайни сметки и банки в Лихтенщайн на жители на Острова и така Великобритания се присъедини към действията на Германия в борбата с данъчните измами. Според експерти Великобритания е платила за този таен диск 100 хил. лири и в него имало информация за стотина богати британци, които укривали в Лихтенщайн поне 100 млн. лири неплатени данъци и, естествено, в данъчната хазна влязоха доста, доста пари. В края на миналата година, господин Министър, финансовите министри на 28 страни от Европейския съюз се договориха за въвеждане на автоматичен обмен на банкови данни, но той ще влезе в сила от 2017 г., когато всички страни членки ще трябва да минат на автоматичен обмен на банкова тайна. Въпросът ми е следният: какви мерки сте предприели Вие и Националната агенция за приходите, за да получите информацията за банковите сметки на български граждани в Швейцария, и най-вече за този с 260 млн. долара? Обмисляте ли възможността да приложите опита на Германия и Великобритания в борбата срещу укриване на доходи и данъчни измами? Жестоко актуален въпрос, тъй като и при предишното Ваше правителство шефът на НАП Красимир Стефанов бе в Германия за този диск. Твърди се, че го е получил, но информацията от него е пълна тайна и е естествено.

уважаема госпожо и господа народни представители! Господин Енчев, през месец февруари 2010 г. в международните и българските медии беше разпространена информация, че Финансовото министерство на Федерална република Германия е закупило магнитни носители с информация на Федерална република Германия е закупило магнитни носители с информация за лица, които притежават банкови сметки в швейцарски банки. В тази връзка през месец март 2010 г. беше проведена работна среща между представители на Министерството на финансите на Германия и Националната агенция за приходите на България. На тази среща от германска страна е заявено, че към момента прокуратурата и данъчните власти провеждат разследване и ако бъдат намерени данни за български граждани, те ще бъдат предоставени на българската Досега в Националната агенция за приходите на Република България не е получавана информация от германските данъчни власти за български граждани, притежаващи банкови сметки в Швейцария. Към настоящия момент информация за български граждани, притежаващи банкови сметки в Швейцария, се получава от НАП по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за придвижване на мерки, еквивалентни на тези, които са определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходите, спестявани под формата на лихвени плащания, в сила в Република България от присъединяването й през 2007 г. Съгласно посоченото Споразумение, ако лицата не се съгласят самоличността им да бъде разкривана, доходите им от лихви по сметки в швейцарски банки подлежат на облагане с данък от страна на Швейцария. Удържаният по този начин данък подлежи от присъединяването й през 2007 г. Съгласно посоченото Споразумение, ако лицата не се съгласят самоличността им да бъде разкривана, доходите им от лихви по сметки в швейцарски банки подлежат на облагане с данък от страна на Швейцария. Удържаният по този начин данък подлежи на превеждане по сметки на Националната агенция за приходите. В този смисъл е важно да се уточни, че персонална информация по реда на посоченото Споразумение се изпраща в България само за онези лица, които са се съгласили самоличността им да бъде разкрита, за да не им бъде удържан данък върху лихвите в Швейцария. Всъщност става дума за ограничен кръг лица, като е налице възможност съответното физическо лице да скрие самоличността си, като избере да внесе данък върху лихвите си в Швейцария. За 2013 г. размерът на удържания в Швейцария данък върху доходите от спестявания под формата на лихвени плащания, който е преведен по сметката на НАП, е около 900 хил. лв. Информацията за 2014 г. ще получим през 2016 г. Също така от 1 януари 2014 г. се прилага сключена нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Швейцария, като в чл. 26 от Спогодбата е предвидена възможност държавите да обменят и банкова информация. Досега България не е отправяла запитвания за банкова информация до Швейцария на основание посочената клауза, тъй като тя се прилага за данъчни производства, стартирани не по-рано от 1 януари 2014 г. Относно въпроса Ви дали се обмисля възможността за прилагане на опита на Германия и Великобритания, Ви уведомявам, че до момента към българските власти не са отправяни предложения за придобиване на конфиденциална банкова информация от трети страни. Към настоящия момент – вчера беше дебатът в Бюджетната комисия, България предприема действия за присъединяване към съответните многостранни споразумения между държавите, които служат като правно основание за въвеждането на така наречения „общ стандарт за автоматичен обмен на финансова информация” от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Този стандарт ще даде възможност да се осъществява автоматичен обмен на финансова информация между държавите.

като в момента е в ход процедура по неговата ратификация от Народното събрание. Вчера разбрах, че в Бюджетната комисия сте имали доста сериозни обструкции срещу това. Говоря за българските народни представители, а не за някой конкретен. Аз предлагам да дебатираме и да мислим занапред. Двупосочен е, разбира се. Предлагам да мислим за решение от типа всички банкови сметки на всички български граждани, и бих предложил на правителството подобна законодателна инициатива, разказвам го извън времето, за да придадем смисъл на дебата, народна банка, по аналог на кредитния регистър, регистър на всички банкови сметки. Без индивидуализация, разбира се, на размера, защото това е банкова тайна. На всеки български гражданин, който има банкова сметка, тя да става известна, автоматично и бързо, на

банкови сметки има. Понастоящем при една процедура, свързана със съмнение за изпиране на пари или други нарушения, българските служби изпращат запитване до всички български банки. Процесът тече с месеци. През това време информацията може вече да е безполезна, а в същото време може за времето между подаването на искане за информация и получаването й да се изменят съществени обстоятелства, които да променят фактическата обстановка. Затова обмислям сериозно и ще предложа законодателни промени, които да въведат, по аналог на Централния кредитен регистър,

Колеги, поради изтичането на времето за парламентарен контрол обявявам днешното заседание за закрито. Следващото редовно заседание на Народното събрание е на 25 февруари 2015 г., сряда, от 9,00 ч. Благодаря Ви.